prelazimo na raspravu po dnevnom redu 15. sjednice Hrvatskoga sabora sukladno članku 223. Poslovnika. Predlažem da provedemo objedinjenu raspravu o prve 3 točke. To su, prvo, prijedlog za iskazivanje povjerenja mr. Darku Milinoviću, ministru zdravstva i socijalne skrbi za obnašanje dužnosti potpredsjednika Vlade RH. Drugo, prijedlog za iskazivanje povjerenja Ivanu Šukeru, ministru financija i za obnašanje dužnosti potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i treće prijedlog za iskazivanje povjerenja mr. Đuri Popijaču za obnašanje dužnosti ministra gospodarstva, rada i poduzetništva. Prijedloge akata ste primili poštom. Molim, ako se slažemo da objedinjeno raspravljamo sve 3 točke dnevnog reda, onda bi zamolio predsjednicu Vlade RH, gospođu Jadranku Kosor da uvodno obrazloži prijedlog. Izvolite gospođo predsjednice Vlade. **Kosor, Jadranka (HDZ)** Hvala vam lijepa, poštovani gospodine predsjedniče. Gospođe zastupnice i gospodo zastupnici kao što vidite pred vama je prijedlog za imenovanje 2 potpredsjednika Vlade, gospodina Šukera i gospodina Milinovića. Isto tako prijedlog za imenovanje novog ministra gospodarstva, rada i poduzetništva, gospodina Đure Popijača. Ja o njihovim životopisima, o tome što su u životu radili i što su napravili, što mislim da je isto tako iznimno važno reći, neću sada govoriti jer te životopise imate pred sobom pa vjerujem da su oni dovoljno respektabilni da mogu biti jedan od razloga zbog kojih ćete dići ruke za ove ljude. Znači za 2 potpredsjednika i ministra gospodarstva. Ono što želim uvodno također reći jer je bilo ovih dana i pitanja u javnosti, dakako da Vlada na sva pitanja mora odgovoriti, jest zašto još 2 potpredsjednika Vlade? jednostavno zbog toga što je evo od početka mandata HDZ-ove vlade, znači od evo od zadnjih izbora 2007. zadnjih izbora 2007. HDZ kao najjača stranka imala 2 potpredsjednika Vlade. Znači to smo u prethodnom mandatu bili potpredsjednik Damir Polančec i ja. što smo imenovali novu Vladu, odnosno što ste vi dali povjerenje novoj Vladi, imali smo jednoga potpredsjednika iz te kvote. Potpredsjednik Polančec je otišao, prema tome dakle, ja predlažem 2 potpredsjednika, znači gospodina Milinovića i gospodina Šukera. Ono što je svakako jednako tako važno jest i prijedlog za izbor, odnosno za imenovanje novog ministra gospodarstva. Nakon odlaska ministra gospodarstva, gospodina Damira Polančeca, obavila sam niz razgovora sa niz ljudi, prije svega u konzultacijama oko mogućeg novog ministra. Te konzultacije su za neke trajale duže, za neke kraće, međutim moram reći da je sasvim sigurno jedna od činjenica bila i ta da Hrvatski sabor nije zasjedao i mislila sam da je dobro do nove sjednice svakako odlučiti se za novoga kandidata. Dakle za prijedlog vama, gospođe zastupnice i gospodo zastupnici. Puno puta sam ja zajedno s vama proteklih godina slušala o tome da treba učiniti sve za jačanje gospodarstva u Republici Hrvatskoj i da dakako treba dati šansu onima koji imaju iskustva, koji dobro poznaju prilike. O ovim vremenima moram reći i neprilike, dakle poteškoće s kojima se gospodarstvo u cjelini, ali i pojedine grane susreću. Zato mislim da ovaj prijedlog da se gospodin Đuro Popijač izabere za ministra gospodarstva je dobar jer ako je nešto činjenica onda je to činjenica da gospodin Popijač uistinu ne samo da dobro poznaje probleme hrvatskoga gospodarstva nego je i sam uistinu aktivno sudjelovao u mnogim procesima, ja mogu svjedočiti o onima koji su se, u kojima je kao jedan od partnera sudjelovala i Vlada, dakle mnogim procesima da se stvari promijene. To sada govorim i kao dugogodišnja članica Gospodarsko socijalnog vijeća socijalnog vijeća u čijem radu je sudjelovao dugo godina također i gospodin Đuro Popijač, uistinu i aktivno vrlo realno i ja sam sigurna da ulazak gospodina Popijača, govorim vrlo otvoreno, u Vladu RH neće biti pogodovanje nikome, nego pogodovanje razvoju, stasanju gospodarstva u Hrvatskoj, ali isto tako zaštita svakog radnog mjesta, zaštita radnika i njihovih prava. Jer kome bi to više u interesu bilo da hrvatski radnik živi dobro nego gospodarstvenicima, poslodavcima, dakle onima koji o radnicima ovise, nama i vama ovdje i Vladi sasvim sigurno iznimnom interesu jačanje gospodarstva pa naravno gospodarstvenika jer to onda u konačnici znači bolji život tih radnika, znači bolji život sviju nas. Tražila sam od gospodina Popijača da predloži svoj prijedlog rada i ono što sam dobila je uistinu zadovoljavajuće. To je na tragu programa Vlade RH koji vama predočen u srpnju. Programa Vlade RH koji ste prihvatili i na tragu toga programa jest i ovaj program kojim će se ja vjerujem vrlo brzo jer vremena imamo malo, moglo bi se reći da ga uopće nemamo se govori o rješavanju nekih problema, dakle da će gospodin Popijač pokazati da je bio uistinu pravi izbor. Ono što očekujem zajedno s vama jest prije svega brzi završetak ovog velikog posla oko privatizacije brodogradilišta. Dakle, brzi završetak toga posla, idemo u drugi krug. Međutim sigurno je da moramo u okviru Vlade, dakle prije svega u resornom ministarstvu, iznjedriti i planove ja ih zovem B ili C, znači planove za slučaj da taj posao u jednom dijelu ne bude onakav kako očekujemo. Svakako ponavljam još jedanput za očuvanje radnih mjesta tih ljudi, za očuvanje njihove egzistencije i budućnost njih i njihove djece. Ono što također dakako očekujem jest rješavanje velikih problema o kojima smo i danas na aktualnom prijepodnevu govorili u pojedinim granama. Primjerice tekstilne industrije. Dakle, gospodin Popijač novi ministar će sasvim sigurno imati doslovce nula sati, a kamoli uvođenja u posao. On mora rješavati probleme od prve sekunde. Spomenula sam već rad u Gospodarskom socijalnom vijeću. Moram reći da je njegova uloga u tom radu bila uistinu konstruktivna, pa evo i sada oko zadnjih pitanja koje je danas aktualno s obzirom na prosvjed ne svih, nekoliko sindikalnih središnjih, znači posla oko izmjena Zakona o radu. Moram reći da smo 15 mjeseci doslovce izgubili pokušavajući se dogovoriti oko nužnih izmjena Zakona o radu. To su izmjene koje moramo učiniti zbog prilagodbe toga zakona sa smjernicama Europske unije. Dogovorili smo se prije 15 mjeseci da budu samo tri izmjene i ništa drugo. Na tragu ponavljam prilagodbe sa smjernicama Europske unije, za zatvaranje poglavlja. Dakle, to nam je jedno od mjerila za zatvaranje poglavlja. Tu je evo i uloga gospodina Popijača bila velika. Dakako da pokušavate riješiti neki problem, onda se prije svega očekuje od partnera koji su najzaineresiraniji da pokušaju doći do nekog kompromisa, to su u ovom slučaju bili sindikati i poslodavci. Kako se to u konačnici nije do kraja dogodilo, Vlada je naravno morala donijeti odluku. Mi smo donijeli odluku koja je na tragu zapravo kompromisa, ali uz tu odluku i molim vas da na to obratite pozornost, uz tu odluku i zaključak da se u roku od 60 dana od trenutka kada se te izmjene budu donijele, nastavi sa radom i da se radi prije svega na tragu novog Zakona o radu. Usput budi rečeno, mi smo dakle prije godinu dana i više se dogovorili da nakon što odradimo ove nužne izmjene Zakona o radu, da se ide na izradu novoga. I prema tom planu taj novi Zakon o radu trebao bi biti gotov do kraja ove godine. Dakle, izgubili smo cijelu jednu godinu, jer se nismo uspjeli dogovoriti. Ovo je sada taj kompromis. On po mom uvjerenju uistinu ne šteti radnicima. On je bolji od sadašnjih odredaba Zakona o radu u svim njegovim dijelovima, pa i u onom o radu na određeno vrijeme. Jer spomenut ću samo jedan detalj, jer do sada, znači radi se o tri godine, od tri godine u kojem se poslodavac može imati nekog zaposlenog na određeno vrijeme. Međutim, do sada je to bilo na istim poslovima, a sada u ovim izmjenama mi predlažemo da bude na različitim poslovima. Spominjem dakle to u kontekstu prijedloga da gospodin Đuro Popijač bude izabran za ministra gospodarstva, rada i poduzetništva. Mislim da mu uistinu, a svakako da ćemo i zajedno kontrolirati što ministar radi, prije svega mi u Vladi, ali onda vi kao zastupnice i zastupnici, neće moći prigovoriti da je pogodovao ili pogoduje krupnom kapitalu, jer to uostalom ne bi vilo prihvatljivo prije svega za Vladu Republike Hrvatske. Iz programa koji je predočio gospodin Popijač meni koja predlažem da ga podržite danas, među ostalima evo izdvajam novi investicijski ciklus, znači sve one mjere i poslove koje ćemo morati učiniti za dodatno jačanje u Republici Hrvatskoj. Nešto što mi se osobito sviđa i o čemu sam i ja govorila i mnogi drugi članovi Vlade, ali i vi gospođe i gospodo zastupnici, da moramo naprosto u jednom dijelu mijenjati i naš pristup radu i filozofiju rada općenito. I to će biti jedna od tema rada jednoga ministra, dakle sasvim sigurno drugačiji pristup obvezama i podnošenju tereta. Tu naravno mislim i na ulogu sindikata općenito u Hrvatskoj, ali i na ulogu na ulogu poslodavaca svatko mora uključujem tu naravno i Vladu, kao trećeg socijalnog partnera, nositi svoj dio tereta, ali i svoj dio odgovornosti u vremenima krize u kojima živimo. Evo, dame i gospodi ima još puno novih prijedloga među ostalim, a to je na tragu skorašnjih prijedloga i vama o tome što ćemo i kako ćemo sa privatizacijom, sa Hrvatskim fondom za privatizaciju. Mi ćemo predložiti jedan novi model u tom smislu, ali isto tako evo na tragu zaštite radnih prava, jačati ulogu gospodarsko-socijalnog vijeća, jačati ulogu socijalnog partnerstva i to je možda ono što mi se u prijedlozima gospodina Popijača i najviše najviše sviđa. Jer on upravo ističe jačanje socijalnog partnerstva kao jednog od temelja svoga rada. Ali isto tako mislim da je važno važno povezati uz sve to, odnosno bolje rečeno uvezati i hrvatsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj, dakle da se mladi ljudi uistinu obrazuju za ona zanimanja koja će im omogućiti da sutra nađu posao da se zaposle i da uistinu dostojno i dostojanstveno žive od svoga rada.Evo dame i gospodo to su ukratko neki od razloga zašto mislim da je gospodin Popijač dobar izbor. A što se tiče dva potpredsjednika dakle gospodina Šukera i gospodina Milinovića, mislim da je jasno ali evo ja ću to reći. Gospodin Ivan Šuker bit će zadužen i to doslovce od današnjeg dana da uz to što je ministar financija, objedinjava sve ono što se u najširem smislu može svrstati u gospodarstvo. Dakle, mi imamo iznimno puno mogućnosti koje još sigurno nismo dovoljno iskoristili, dakle od poljoprivrede preko industrije, ali svakako do turizma uvezivanje na različite načine, jer sasvim sigurno u tom smislu ako izdvojite samo turizam i poljoprivredu Hrvatska može postati doslovce brend turistički zemlje u kojoj će se na stolu turista nuditi ono što je taj dan ekološki uzgojeno, ubrano i stavljeno na stolove. Evo to je jedna recimo od naših ideja. Dakle, objedinjavanje svega. Žestok rad na tom objedinjavanju i radu, na snaženju gospodarstva od prve sekunde. A što se tiče ministra Milinovića kojeg predlažem za potpredsjednika Vlade njegov posao je jednako težak. Ministar Milinović je ministar zdravstva i socijalne skrbi. Međutim, prema našem mišljenju ima iznimno puno prostora za sređivanje cijelog sustava socijalne skrbi. Gledam to naravno u kontekstu činjenice da će od 1. siječnja 20.10. konačno gotovo u svoj punini profunkcionirati OIB. Mislim da će nam se tu otvoriti nove mogućnosti za jačanje socijalnih potpora svim razinama onima kojima to uistinu treba i naravno sa oduzimanjem ako hoćete onima koji se skrivaju iza različitih paravana i pokušavaju naravno prevariti i državu ali prije svega varaju sebe. Ima puno mogućnosti koje su neiskorištene za povezivanje razina države, dakle Vlade, ministarstava ali i lokalne uprave i samouprave. Dakle, puno i novaca i snage ide sa različitih razina a često imamo dojam da oni pa vidjeli smo to sada i kod udžbenika kojima stvarno treba ne dobiju dovoljno. I dakako, tu je i briga i skrb oko onoga što se u najširem smislu dakako uz Ministarstvo hrvatskih branitelja stavlja u okružje brige o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji. Posla će biti puno. Ja sam uvjerena da će ljudi koje predlažem na ove dužnosti, dakle dva stara ministra ne po godinama dakako, stara ministra po stažu koje predlažem za potpredsjednike i novi ministar gospodarstva, rada i poduzetništva. Evo, dame i gospodo ako bude potrebe mogu još obrazložiti ove svoje prijedloge ali evo na kraju ovoga uvoda predlažem da date svoj glas i potporu ljudima, novim starim ljudima koji će vjerujem dati novi zamah i polet u radu Vlade i ispunjavanje svih zadaća Vlade do kraja mandata 2011. godine. Hvala.

za koje je kandidat ministarsko mjesto gospodin Popijač. To se ministarstvo zove Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. Svega u jednom navratu je spomenuto ovaj rad i poduzetništvo. Da ovo nije sitničarenje i cjepidlačenje govori činjenica da su kompetencije za ministra gospodarstva i za ministra rada potpuno različite. Jedna šizoidna situacija u kojoj će se gospodin ministar naći očigledno nije osviještena iz same činjenice da vi to niste ili ste ovako olako u svome izlaganju spojili. I drugi netočan navod, nikakav kompromis o Zakonu o radu nije postignut. Da je postignut kompromis ne bi bile danas barikade u Radićevoj ulici koje su spriječile dolazak sindikalnih predstavnika ovamo na Trg Sv. Marka. Hvala. Otvaram raspravu. U ime kluba IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

Zašto? Tu je problematika o kojoj je govorila predsjednica, znači brodogradnja. Brodogradnja je u takvim problemima da kad bi imala možda jedno posebno ministarstvo ja mislim da u ovom trenutku to ne bi bilo nikakvo pretjerivanje. Industrija s druge strane nam se urušava, izvoz nam stagnira, nijedna gospodarska grana nije imuna na korupciju. Dovoljno je spomenuti "Podravku", jedan "Varteks", "Hrvatske autoceste", "Hrvatske željeznice", ne znam, da ne govorim o INA-i sad u plinskom biznisu. Pred nekoliko sam pročitao jednu vijest da general Čermak haški uznik ulazi u taj biznis zamislite sa 100 milijuna eura. Kako si čovjek postavlja pitanje. Ali da je dobro instruirao neke kolege koji su danas u predsjedničkoj utrci to očigledno je. No, sad idemo dalje, krenimo dalje. Program ministarstva nažalost u ovom trenutku nismo čuli i ja ono što žalim da nema naprosto programa ovog Ministarstva gospodarstva i ako sve bude išlo ovako kao što ide do sada onda će to naprosto biti katastrofa. Postavlja se pitanje tko je za ovu situaciju u ovoj zemlji kriv. Ja bih se usudio reći da su to vlade. Da budem iskren ne znam što je trebalo recimo guverneru Hrvatske narodne banke da u zadnjem intervju "Novom listu" odnosno "Glasu Istre" proziva 3. siječanjsku administraciju. Zatim su tu tajkuni, oni koji su vodili tvrtke, oni koji su nešto od ove zemlje preuzimali za ništa, oni koji su preko of shore tvrtki iz Hrvatske iznosili desetine milijuna eura. Pa zatim je možda ovdje za ovo stanje kriva i sama Hrvatska narodna banka, njena politika jake kune koja je pogodila mnoge izvoznike, koja je stimulirala svo ovo vrijeme uvoz, koja je kočila jedan turistički i industrijski razvoj kroz investicije iako mi je jasno da danas kunu treba čuvati kao zjenicu oka svoga jer su građani, jer je gospodarstvo do te mjere prezaduženo da neka promjena tečaja naprosto sve bi ugrozilo. I konačno, na četvrtom mjestu kada govorimo o toj odgovornosti vis a vis te gospodarske svakodnevnice tu je možda i ta politika nas kao građana ili naših sugrađana "Ništa nećemo, protiv svega smo." a u zadnjih četiri, pet godina mi smo naprosto otjerali svakog relevantnog investitora. Izgubili smo investicije u iznosu od 4, 5 milijardi eura čime se u ovoj zemlji moglo otvoriti 40, 50 tisuća radnih mjesta a više od tog broja biti će iz izgubljeno u ovoj 2009. godini. Znači, samo jedan podatak. U prvih devet mjeseci mi smo samo u industriji izgubili preko 42 tisuće radnih mjesta. 2010. biti će zasigurno i teža godina od 2009. Moguće je da ćemo u 2010. izgubiti još 50 tisuća radnih mjesta u industriji i ako se to dogodi to će biti katastrofa za sve nas, za zemlju itd. Samo u jednoj županiji u Republici Hrvatskoj industrijska je proizvodnja prva gospodarska grana, to je dole u Istri. Ali sad pođimo redom. Gdje je problem? Hrvatska je kao što rekoh početkom godine imala negdje oko milijun i 600 tisuća osiguranika, znači radnika. Danas ima

bio je 1,4 naprama, danas je 1 naprama 1,35. U Istri je negdje 1 naprama 2. Sve zajedno katastrofa. I kad bi sve nezaposlene pretvorili u zaposlene, taj omjer bi bio 1 naprama 1,8. Znači svi ćemo se složiti, najbolja politika bila bi politike pune zaposlenosti, ali šta ćemo kada je sve uništeno, sve pokradeno, sve upropašteno. I sad mi možemo eto govoriti i u izmjeni tog radnog zakonodavstva, mirovinskog, ali mislim da je puno toga kasno već, ako ne kažemo tko je za ovu situaciju odgovoran. Prvo gdje će se vjerojatno ministar nasukati, to je brodogradnja. Ali prije toga samo dvije riječi da kažem o konkurentnosti. Hrvatska je, šta ja znam, po toj konkurentnosti između Bocvane i Obale slonovače. Tko je za tu nekonkurentnost kriv? Da li su za to krive samo vlade, ili su možda za to krivi i ljudi, recimo poput Marinca koji je bio na čelu tog vijeća, a koji su neki kandidati sad u ovo vrijeme itekako štitili. Vi, gospodine Popijač, a ja vam želim svaki uspjeh da se razumijemo, poznajete poslovnu elitu Hrvatske, vjerojatno najbolje od sviju nas u ovome Domu. znači u toj poslovnoj eliti, kao i u Saboru, kao šta ja znam u strankama, bolnicama, upravi ima sjajnih ljudi, ali i onih koji su od države sve dobili za ništa, a zapravo nikome vratili ništa. Za početak mislim da bi bilo dobro kada bi se objavilo sve tvrtke koje su 2009. radile recimo sa državom na cestama, sa HEP-om itd., i onda ćemo primijetiti preko toga svu bijedu hrvatske poslovne elite. Mali ti obrtnici, poslodavci, zanatlije, obrtnici itd., pa oni su u ovom trenutku usuđujem se reći čak i veća sirotinja od radnika koji rade kod njih. Ali ovi tajkuni, šta se sada dešava. Doslovce u pravom smislu te riječi žele državu, jer su osjetili da u ovoj državi još ima nešto što se da čerečiti, i sada žele institucije od predsjednika možda sutradan premijera, ili Vlade, podrediti sebi, odnosno vlastitom interesu. Oni danas naprosto bez države ne mogu, jer su svjesni da ako ne preuzmu državu, da će mnogi od njih, pod navodnicima, propasti poput Glembayevih. I zato eto nekih kandidata koji su interes kapitala koji na taj način nastupaju na ovim izborima. No da se vratim ja sad na brodogradnju. Svjetska brodogradnja je u stagnaciji, hrvatska brodogradilišta izuzev Uljanika su gotovo bankrotirala, slobodno se to može reći, ali da ne bi nekome palo na pamet da tu brodogradnju danas gurne u stečaj, jer će stečaj biti skuplji i od ovako skupog održavanja hrvatske brodogradnje. Naprosto Hrvatska za brodogradnju nema nikakve alternative. Jednom riječju Hrvatska nema zamjenu za našu brodogradnju, ma kakva god da u ovom trenutku je. Kada bi gurnuli brodogradnju u stečaj, pa normalno da bi banke istoga časa aktivirali svoja jamstva i da bi eto u stečaju nakon toga završila i hrvatska država. Istina je, i to treba reći hrvatskoj javnosti da svaki radnik naših brodogradilišta, izuzev Uljanika, dobija potpore u iznosu od čak 228 tisuća kuna. Radnik u poljoprivredi, ne onaj mali koji radi ne znam na njivi, dobiva oko 95 tisuća kuna potpora, prerađivač u prerađivačkoj industriji, radnici dobivaju potpore negdje oko 11 tisuća kuna, ali ako izgubimo brodogradnju mi ćemo naprosto izgubiti i industrijsku prepoznatljivost ove zemlje. Uljanik, evo samo jedan podatak, ima 9 brodova za milijardu 50 milijuna dolara. Split isto ima 9 brodova za 650 milijuna USA dolara. Znači razlika po brodu između Uljanika i Splita je 45 milijuna dolara. Uljanik, ako za 3 mjeseca ne zaključi recimo nove poslove također će biti u velikim problemima nakon 2011. i zato već sada razmišljaju da sami od sebe naruče dva broda, kako bi naprosto mogli ostati u toj tržišnoj utakmici. utakmici. Kako će to na kraju izgledati, što bi to trebalo učiniti za hrvatsku brodogradnju, gospodine POpijač odite dole u Pulu do Radolovića, Brajkovića, nije bitno. Neka država očisti bilance i neka što prije nekoga pronađe do dokapitalizira brodogradilišta. A da li će se to dogoditi ostaje da se vidi, a možda bi u nekom prijelaznom vremenu trebalo novcima naših investicijskih fondova, mirovinskih itd. graditi brodove u našim brodogradilištima. Izlaz iz krize jasno je da ga nitko u ovom trenutku ne vidi, kada znamo da će 2010. biti teža godina od 2009. Ja volim reći da bi Hrvatsku trebalo istrijanizirati, što pod tim pojmom podrazumijevam? Izvoz, uvoz u Istri je pokriven, taj uvoz sa 90%. Prva gospodarska grana nam je industrija. Veliki sustavi uglavnom posluju bez ijedne kune državnog jamstva. Oni su stabilni, nezaposlenost je negdje oko 7%. Međutim broj ne razumije./… danas je negdje sa 75 tisuća porastao na 90 tisuća, a opet jasno je da ima toliko problema da pitanje da li će oni mali o kojim sam govorio uopće preživjeti. Tko je odgovoran za ovaj gospodarski trenutak? Na prvom mjestu ja stavljam tajkune. Tu je jasno država. Tu je i Hrvatska narodna banka. Još jedanput ponavljam, da danas u ovim okolnostima kunu treba čuvati kao zjenicu oka svoga i to je ona naša politika ništa nećemo. Svijet se počeo na svu sreću oporavljati od krize. Industrijska proizvodnja ili taj GDP u Americi raste za nekih 3,5%, u Europskoj uniji za 1%. Oni koji su izvozno orijentirani vjerojatno će osjetiti neku korist od svega toga, a oni drugi koji posluju na tržištu Republike Hrvatske prolazit će itekako ozbiljnu agoniju. Jedna rečenica koju je rekla predsjednica Vlade, meni se strašno dopala, da treba mijenjati filozofiju rada, da se ne na neki način treba vratiti tom kultu rada. Jasno je da treba i ta proračunska štednja, treba na neki način potrošnju potaknuti, ne znam potaknuti banke da prate gospodarstvo. Rohatinski, čitam ga, kaže nema više prostora za pad kamata, međutim postavlja se pitanje tko će vraćati kredite i zato na neki način treba jačati upravo tu potrošnju građana kroz manju kamatnu politiku. Hrvatska narodna banka sa jakom kunom ja bih rekao razorila je one ekonomije koje su izvozno orijentirane pa i ovaj turizam. Treba taj kriminal istjerati iz tih velikih javnih sustava, "Podravke", "Brodogradilišta", "HEP-a", "HAK-a", potaknuti investicije iz svijeta itd. Druga stvar počet normalno osiguravati devize. U jednom istupu kojega sam skinuo sa stranica HNB-a kaže gospodin Rohatinski, doslovce citirat ću ga: "Da u Forbsu je bilo postavljeno pitanje za milijun dolara je li u takvim uvjetima u državi stabilan tečaj?" Jasno misli na Hrvatsku i on kaže: "Odgovor je da. Uz postojeće modalitete" kaže "on je održiv dokle god nekako uspijevamo otplaćivati dugove i dok nam je inozemstvo spremno odobravati nove kredite." Mi smo gospodo zapravo pri dnu. Mislim da davati danas lažnu nadu je licemjerno. Kaže Lovrinčević nedavno da će se Zagreb razvijati u ovoj krizi brže od ostalih u RH. Normalno da je Zagreb glavni grad svih građana Hrvatske, ali ja ne želim da se Zagreb razvija brže od Dalmacije, Istre, Like, Slavonije, Zagorja i da drugi budu još jače izloženi ovoj krizi. Što je sa revizijom pretvorbe? E sad to je možda ključan moment. Vi dolazite gospodine Popijač iz Udruge poslodavaca. Mi sada unosimo u Ustav odredbe o nezastarijevanju revizije pretvorbe. E sad ja vas pitam da nam odgovorite hoćete li te odredbe sprovoditi ili ćete ih propustiti našim sudovima koji su kakvi već jeste. Ono što ja osobno smatram da biste trebali objaviti sve off shore tvrtke za uvoz. Iz zemlje u zadnjih 10 godina je izašlo preko 200 milijardi dolara u 10 godina, sigurno je 5% tog novca na neki način oprano, na nekim tajnim računima od Lihtenštajna, Švicarske, ne znam gdje. Čak bih rekao da se više kralo 2003.

danas se građani Hrvatske brane poštenjem, a ja vama gospodine ministre želim svaku sreću, ali isto tako recimo otvoreno našem narodu što ih čeka 2010. godine. Bojim se da slijedi veći PDV na kruh, na mlijeko. Još teža naplata kredita, daljnji gubitak radnih mjesta, a u ovome trenutku nažalost mi smo dobili nikakav suvisli program osim ovoga intervjua da gubitašima neću dati niti kune, a uspješne će tvrtke dobiti 2 milijarde kuna. I što se tiče vremena i nadzora, gospodine Popijač, budite uspješni u ovom ministarstvu, ja vam želim svako dobro i nadzirite hrvatsko gospodarstvo bolje nego HRT koja i mene danas tuži za 110 tisuća kuna.

U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, gospođo predsjednice, ministri, kolegice i kolege. Pred nama je evo jedna promjena koju apsolutno klub HDZ-a podržava. Zbog čega je podržavamo? Zato jer ove kadrovske promjene ojačavaju 2 ključna resora u Vladi, resor gospodarstva i resor socijalne skrbi. Zašto resor gospodarstva? Zbog toga što pri izlasku iz krize treba nove reforme, treba nove vizije, trebaju nove strategije. Zato što pri izlazu iz ove gospodarske krize u koju smo ušli na valu svjetske gospodarske krize treba riješiti čitav niz aktualnih problema. Velik broj gubitaša, sjetimo se samo problema našeg "Brodogradilišta" treba promijeniti način upravljanja u državnim poduzećima, a sve te gospodarske reforme naravno povlače i posebnu brigu za socijalnu skrb jer socijalna skrb se mora rješavati istodobno. Zato imamo pred sobom evo novu kadrovsku strukturu koja obuhvaća ministra Ivana Šukera, gospodina Đuru Popijača i ministra Darka Milinovića na nove funkcije. Zašto ih podržavamo? Gospodin Šuker je pokazao u niz godina svoje aktivnosti, pogotovo sada u vrijeme kada je bio ministar financija, da je čovjek koji ima viziju, čovjek koji može sagledati ukupne interese Hrvatske, čovjek koji je uložio ogromnu energiju da se smanji deficit državnog proračuna i danas možemo reći sa pohvalama da je deficit državnog proračuna u Hrvatskoj puno manji nego u 90% zemalja članica EU. To je posebno značajno za zemlju čiji je proračun na današnjoj razini, čiji je proračun u fazi smanjivanja zbog gospodarske krize i gdje bi novi deficit proračuna značio novo zaduživanje, novu apsorbciju kapitala zbog potreba proračuna što znači da ne bi bilo kapitala za poduzetnika. I tu je ministar Šuker pokazao veliku odlučnost, znanje, a često puta i hrabrost. moramo reći da je ponekad preskroman pa ne ističe da je dobio veliku nagradu prošle godine. Top ten reformer, nagrada Svjetske banke Republici Hrvatskoj za ostvarene reforme gospodarstva i certifikat o članstvu ministra Ivana Šukera u klubu refomatora to je posebna nagrada za izvanredne uspjehe u provođenju reformi poslovnog okruženja, cjelokupnog poslovnog okruženja. Dakle, mislim da je s time dokazao da je nadrastao ja bih rekao poziciju ministra financija i da definitivno može sagledati cjelokupno hrvatsko gospodarstvo i na toj poziciji biti kreator. Posebno je važno da su odvojene funkcije potpredsjednika za gospodarstvo od funkcije ministra gospodarstva jer na taj način se oslobađa vrijeme i energija potpredsjedniku za resor gospodarstva da bude kreativniji i da odvoji više vremena za kreiranje budućnosti, a ne samo za liječenje rana sadašnjosti. Gospodin Đuro Popijač, ugledni čelnih Hrvatske udruge poslodavaca. Stručnjak koji je dokazao na brojnim funkcijama da je dobar organizator, da je energičan, da je poduzetan i iznad svega da je u stanju rješavati ključne ključne velike probleme, a čekaju ga veliki problemi. Smatramo da je svojim odgovornim obnašanjem dosadašnjih dužnosti apsolutno dorastao tom zadatku i da će Ministarstvo gospodarstva krenuti jednim novim smjerom prilagodbe upravo u ovim trenucima izlaska iz gospodarske krize, bolje rečeno saniranu posljedica gospodarske krize. I ne na kraju doktor Darko Milinović koji će preuzeti kao potpredsjednik posebnu brigu za socijalni resor pokazao je da kao ministar zdravstva i socijalne skrbi značajno unaprijedio socijalnu skrb, da je izvanredno vodio projekt svjetske banke za razvoj socijalne skrbi, uveo je čitav niz inovacija, čitav niz racionalizacija i u trenucima gospodarske krize socijalna skrb nije zakazala i to je najvećim dijelom posljedica posljedica njegovih aktivnosti i njegova zasluga. U ovim trenucima posebno je važno ojačati upravo to potpredsjedničko mjesto, jer socijalna skrb u kriznim vremenima ima poseban značaj, o tome ne treba govoriti, pogotovo u reformama koje slijede u prilagodbama koje slijede, Kao što je rekla potpredsjednica Vlade, OIB-u koji će u resoru socijalnih pomoći zavesti reda i osloboditi dodatna sredstva za one koji su stvarno u potrebi. Evo zbog ovih karakteristika trojice članova Vlade, klub Hrvatske demokratske zajednice izriče potporu i podupire prijedlog predsjednice Vlade. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jedan ispravak gospođa zastupnica Vesna Škulić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Ovako ispravila bih netočan navod gospodina Hebranga uz dužno poštovanje potpredsjedniku Vlade budućem, gospodinu Milinoviću. Međutim, obzirom da je on predsjednik Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, ja ga nisam nijednom čula da je rekao da je ministar socijalne skrbi, osim da je ministar zdravstva. Od kada je dakle reforma socijalne skrbi je trebala biti još 2007. gotova još nije gotova. Dakle niti jedan zakon nije izašao iz toga Ministarstva zdravstva i socijale skrbi. I zato ću biti protiv. Jer mislim da je onaj dio socijalne skrbi totalno zapušten i ne znam zašto bi se baš ministar Milinović bavio socijalnom skrbi u Vladi. Hvala lijepo.

U ime kluba HNS-a gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, gospođo predsjednice Vlade, ministri, gospodine Popijač, kolegice i kolege. Za Za ovaj prijedlog rekonstrukcije Vlade koji nam se predlaže, ima jedna narodna, a veli "Puno babica, kilavo dijete". babica, kilavo dijete". Naime, umjesto jednog lošeg bivšeg ministra gospodarstva, nama se predlaže dva ministra s unaprjeđenjem u potpredsjednike Vlade i novi ministar gospodarstva i tri savjetnika predsjednice Vlade.

Pri tome mi u klubu Hrvatske narodne stranke smatramo i uvjereni smo da njegove stručne i organizacione sposobnosti nisu uopće upitne, ali je upitan potencijal sustava u kojem on treba djelovati. Naime, postavljanjem ministra zdravlja npr. Darka Milinovića, ministra financija Ivana Šukera za potpredsjednike Vlade, prijedlog je upitan s nekoliko aspekata. Prvo. Zašto i zbog čega dvojica? Ako je trebalo popuniti Polančecovim odlaskom upraženo mjesto potpredsjednika za gospodarska pitanja i ako je odlučeno da je to ministar Šuker, čemu onda promaknuće ministra zdravstva Milinovića? Naime, samo jedan primjer kada govorimo o ministru MIlinoviću inzistiranjem na rigidnom i nehumanom Zakonu o medicinsko potpomognutoj oplodnji, ponavljam ministar Milinović je ministar zdravlja, ovim prijedlogom predsjednica Vlade mu sada povjerava reformu socijalnog sustava. Temeljem iskustva na tzv. reformi zdravstva, gotovo je sigurno na užas nacije da će vjerojatno koncipirati formu socijalnih sustava. I mislim da građani imaju razloga biti zabrinuti. Nadalje, imenovanje ministra Šukera za potpredsjednika Vlade zaduženog za područje gospodarstva je također po mišljenju nas u klubu Hrvatske narodne stranke korak unazad koji ni novi ministar gospodarstva Popijač ne može popraviti. Nadalje, upitan je odnos savjetnika, potpredsjednika, ministra gospodarstva, potpuno nejasno tko tu odlučuje, tko tu planira i tko je odgovoran. Ulazak gospodina Popijača u Vladu imao bi pozitivan pravac kada bi ministar Popijač imao mogućnost kreiranja gospodarske politike, ali već smo čuli i na početku mu je odmah rečeno, da će ministar Popijač provoditi dosadašnju vladinu politiku. Iz toga se može zaključiti da ministar Popijač nije trebao ni ulaziti u Vladu, osim što bi trebao služiti kao pozitivan primjer otvorenosti Vlade za nove ideje, ali u praksi sve ostaje po starom receptu. Po receptu dosadašnjeg ministra Šukera koji kada se god vrati iz svijeta sa novim kreditom, dolazi sretan kao da nosi poklon, a ne novi dug. Novi ministar Popijač dolazi iz redova poslodavaca i sigurno zna što treba realnom sektoru. I mi u klubu Hrvatske narodne stranke ga potpuno podržavamo. Dapače, u međusobnoj kombinaciji suglasili smo se da hitno hrvatskoj privredi treba jedan interventni fond, suglasili smo da se trebaju promijeniti određene zakonske izmjene, pokrenuti određene zakonske izmjene. A tu smo mi u klubu Hrvatske narodne stranke ponudili izmjene Zakona o javnoj nabavi a kojim bi se riješila nelikvidnost i poticanje nelikvidnosti od strane javnih sektora i u čitavom nizu elemenata smo potpuno suglasni kad govorimo o gospodarstvu. Međutim, ovdje nije pitanje njegove kvalificiranosti, ali je veliko pitanje koliki će mu se prostor otvoriti. Da je pozvan u Vladu da stvari mijenja ili da podijeli odgovornost s uvijek kritičkim raspoloženim poslodavcima? Nadalje, želimo istaknuti pitanje savjetnika. Još uvijek se ne zna da li su dva savjetnika u sukobu interesa ili nisu. Još uvijek to ne znamo. Kad tome dodamo i namjere poticajnog savjetnika Škegre malo privatnog malo državnog interesa svi zajedno možemo zaključiti da od svega ovoga ponovo ostaje jedna zamagljena situacija i kupnja još nekoliko mjeseci tapkanja u mjestu i na rikverc. A kad se razmagli Hrvatska će biti u još težoj ekonomskoj situaciji. I u ovom trenutku kad se Hrvatska mora konačno jasno i iskreno suočiti sa stvarnim stanjem u gospodarstvu i društvu promjene figura neće se postići mnogo a posebno je upitno obzirom na činjenicu da su neke figure u timu kreatori dosadašnje ekonomske politike čije rezultate nedvojbeno možemo smatrati izuzetno poraznima. Hrvatska se nalazi na jednom raskrižju. Da li nastaviti dosadašnjim putem i pasivno čekati da se dogodi dužnička kriza ili da li ćemo napustiti dosadašnju ekonomsku politiku te pokrenuti gospodarsku politiku kao razvoj gospodarske aktivnosti i povećanje zaposlenosti kao ciljeve. Snaga novog ministra gospodarstva gospodina Popijača u postojećoj Vladi bit će na provjeri već prigodom izrade proračuna za slijedeću godinu, proračunu u kojem će se vidjeti hoće li on uspjeti napraviti revoluciju u sustavu državnih subvencija preusmjeravajući s gubitaša na perspektivna poduzeća a posebno izvoznike. Bojim se da neće dobiti jednaku potporu unutar Vlade za radikalne poteze jer za to je naime potrebna jaka politička volja koju dosadašnji sastav Vlade nije pokazao a Hrvatskoj su nužni i potrebni odlučni i brzi potezi. Za provođenje nužnih, bolnih i drastičnih rezova Vlada bi trebala imati mandat s čvrstom izbornom potvrdom. Iz cijelog niza razloga ova HDZ-ova Vlada i koalicija više ga nemaju. Mogu ga dobiti samo na izborima. I koga god građani da izaberu može nastupati odlučnije od sadašnje vlasti koje su vrijeme i okolnosti definitivno pregazile. Ni ekipa ni program na kojem je HDZ dobio izbore više ne postoje. Pogotovo je takva izborna provjera važna s obzirom na to da je Hrvatska osuđena na suze, na odricanja i izuzetno puno znoja. Posezanje za još jednim kadrovskim rješenjem izvan stranačkih redova vladajuće stranke i njenih koalicijskih partnera dodatno otkriva upitnost kadrovskih potencijala vladajućih. Kako koji sustav kolabira tako Vlada biva prinuđena tražiti pomoć izvana. Nesposobnošću ministara iz vlastitih redova uništili su povjerenje građana u pravosuđe, rad policije i sposobnost vođenja gospodarstvom. Ministar znanja i obrazovanja je sam napustio brod koji tone zajedno sa svojim kapetanom. I prava pitanja koja se nakon svega ovdje postavljaju su slijedeća, tko je slijedeći i do kada će ovo trajati. Za borbu s recesijom i savladavanje više ne samo ekonomske krize naciji i zemlji je osim antirecesijskih mjera nužno i buđenje optimizma. Vjera u smisao odricanja i u bolje sutra. Ovo danas Hrvatska nema. Ona se davi u jadu i nemoći, i potrošena vlast ne može nikome udahnuti nadu i onaj nužno potreban ljekoviti osjećaj novog početka a kojega mogu pokrenuti samo novi izbori. Hvala lijepa. Hvala. Imamo dva ispravka. Prvo gospodin Andrija Hebrang ispravak. netočnih navoda u vezi gospodina Popijača koji su unaprijed već osudili a čovjek nije niti došao na svoju funkciju. Da ih ne nabrajam, svih deset su potpuno netočni jer gospodin Popijač još nije u operativnoj funkciji uopće da pokaže što može i zna. Dakle, unaprijed smo ga osudili netočnim navodima. Za gospodina ministra Milinovića citiram: "Na užas nacije restrukturirat će socijalnu skrb kao što je i zdravstvo.". Nacija uopće nije užasnuta sa tim restrukturiranjem jer sve javne ocjene daju ocjenu dobar i prema gore, a uvjeravam nijedne europske zemlje zdravstvo ne može dobiti bolju ocjenu. Dakle, nema užasa nacije jer i u teškoj gospodarskoj krizi svi imaju zdravstvo sve besplatno uključujući i proračun koji pokriva čak i dopunsko osiguranje što nema više nijedna zemlja u Europi. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Kolega Koračević je netočno rekao da provođenje reforme zdravstvenog sustava izaziva užas nacije. Netočno. Naime, reforma zdravstva pokazuje apsolutno uspjehe, posljednjih dana tome svjedočimo. Užas bi nastao kolega Koračević da nije došlo do reforme. Pitam vas kako bismo čekali ovu pandemijsku gripu i sve ostale izazove koji stoje pred Ministarstvom zdravstva i osnovni sustav. Hvala lijepo.

ja bih ispravila jedan. Citiram: "Hrvatska je osuđena na suze, odricanje...", dalje nisam čula. To naprosto nije točno kolega. Hrvatska je osuđena ali na vaše neistine, na dezinformacije, na vašu kuknjavu i na vaše nestrpljenje da sačekate da ova Vlada do kraja odradi svoj mandat. Strpite se, a ni tada nemate šanse. U ime kluba HDSSB-a gospodin zastupnik Ivan Drmić. Izvolite. Poštovane kolege i kolegice zastupnici, poštovani predsjedniče Sabora, gospodo iz Vlade. Bez obzira što je ova rasprava objedinjena tijekom rasprave mislim da bi se rasprava podijeliti na dva dijela. To je rasprava o izboru potpredsjednika Vlade jer to su ljudi koji su dijelom u ovom mandatu, a drugi slučaj je u oba dva mandata radili u ovoj Vladi, koji su suodgovorni za današnju situaciju u kojoj se Hrvatska nalazi. Prva dva prijedloga, to su ljudi odnosno ministri koji su držali ljestve bivšem odbjeglom premijeru Sanaderu cijelih ovih šest godina koliko su vodili Hrvatsku prema prema rubu provalije odnosno prema propasti. Još se ne zna da li će u provaliji završiti. Dok smo donosili odluku u stranci kako ćemo glasovati o ovim prijedlozima pokušali smo naći nekoliko pozitivnih odluka, pozitivnih poteza koje se ova dva čovjeka u svojim mandatima napravili za ovu državu. Nažalost, nismo ih puno našli. Bilo je nešto sitno i došli smo do zaključka da su se donosile u pravilu krive i loše odluke, loši potezi a ono malo sitnih stvari koje je dobro učinjeno učinjeno je pod velikim pritiskom javnosti. Da nije bilo pritiska javnosti, niti jedna pozitivna stvar se ne bi dogodila u njihovim mandatima. Osvrnuo bih se na ministra Šukera, koji je u ovome i u prošlom mandatu bio ministar financija. Kako bismo mogli dati glas čovjeku koji je za ovih 6 godina koliko je bio ministar financija, uspio zadužiti hrvatsku državu više od 43 milijarde eura. Kako dati glas čovjeku koji se malo pa često na press konferencijama, kada objavljuje pozitivne odluke, uspjehe svoje u ovoj Vladi, hvali kako je uspio dodatno zadužiti državu izdavanjem obveznica, podizanjem raznih kredita u inozemstvu kod stranih banaka itd. On to smatram vrlo velikim uspjehom. Ne gleda to sa jedne druge strane, da je u Hrvatskoj dijete, čim se rodi, već dužno 10 tisuća eura. Uz sve to, dolaskom ove krize, počeo je voditi državne financije jednako onako revno kao što je vode šefovi računovodstava raznih privatnih tvrtki. Svim silama se trudi naplatiti dugove države od hrvatskog gospodarstva, ne razmišljajući pri tome kada blokira nekakvu tvrtku zbog 10-ak, 15 dana kašnjenja plaćanja PDV-a, kako će djelatnici i radnici tih tvrtki isplatiti sebi plaće. Jedan ministar financija koji želi dobro raditi u hrvatskoj Vladi, jednako treba skrbiti i o ljudima koji primaju plaću iz državnog proračuna i ovim umirovljenicima, ali isto tako i o svim onim radnicima koji rade u privatnim u privatnim tvrtkama u Republici Hrvatskoj. Ne smije se sigurno isisavati zadnja kuna iz hrvatskog gospodarstva da bi se pokrpali rashodi države, da bi se i dalje ponašali kao pijani milijarderi, ne shvaćajući da je takva politika tijekom ovih proteklih 6 godina i dovela do ovakve situacije. Ja u ovoj državi znam barem milijun ljudi koji bi bili puno bolji ministri financija od ministra Šukera. To su svi oni ljudi koji troše onoliko novaca koliko imaju, koji kada eventualno podižu kredit zato što moraju, sigurno vode računa da taj kredit i mogu vratiti. Ja bih ovdje postavio pitanje kako gospodin Šuker misli vratiti 12 milijardi eura do 6. mjeseca, 9 i pol milijardi eura glavnice koja dolazi na naplatu, još plus 2 i pol milijarde eura kamata? Vjerojatno će opet dići nekakav novi kredit, to ćemo gledati na nekakvoj press konferenciji, gdje će još jednom prikazati to kao svoj veliki uspjeh i uspjeh ove Vlade. Sa nekoliko riječi bi se osvrnuo i o drugom prijedlogu, to je naš ministar Milinović, koji se već uspio dokazati tijekom ove nepune dvije godine. Što bi mogao više reći o čovjeku koji predlaže izmjene zakona, donošenje novih zakona uz puno lobiranja, pritisaka, pregovora sa koalicijskim partnerima. Ti zakoni se ovdje u Hrvatskom saboru usvoje, da bi odmah po povratku sa sjednica Sabora gospodin Milinović uputio nama nove izmjene tih zakona koje je on predložio prije 7 do 10 dana. Ja bih rekao da tako radi jedan čovjek koji nema program, koji ne znan što hoće, i koji ne zna što treba napraviti da bi se izvršila reforma zdravstva. ministar misli da je u pravu, bez obzira na sve rasprave opozicijskih zastupnika, bez obzira na sve napise u medijima, on mora ostati dosljedan i činiti ono što misli da je najbolje za hrvatsku državu, što je najbolje za hrvatsko zdravstvo i za njene građane. Što reći o ministru koji je nedavno u javnosti dao jednu izjavu da se svinjska gripa liječi saunom? To je izazvalo podsmijeh njegove struke, liječnika i mislim da o njegovoj stručnosti nakon toga više nije ništa potrebno pričati. Uostalom, da je tako ja bih pitao ministra koliko hrvatskih obitelji ima kod kuće jednu saunu i to bi bila velika opasnost da se i liječi svinjska gripa saunom, takva nam je materijalna situacija da bi jako malo ljudi se moglo i na taj način izliječiti. Ipak je financijski prihvatljiviji Tamiflu. U ova dva prijedloga moj klub će glasovati protiv, jer jednostavno nismo našli ni jedan jedini razlog da bismo podigli ruke za ovakav prijedlog u Vladi. Nekoliko riječi rekao bih o trećem prijedlogu. To je nestranački, budući ministar ili prijedlog za ministra gospodin Popijač, koji je bio do sada član Gospodarsko-socijalnog vijeća pri Vladi Republike Hrvatske. Ja vjerujem da je tamo bio u dobroj namjeri da nešto učini, međutim opće je poznato da je Vlada to Gospodarsko-socijalno vijeće, obadvije dosadašnje Vlade koristilo kao smokvin list, da bi zavarali hrvatske građane i hrvatsku javnost da se nešto radi, da su se skupile sve stručne glave na jednu hrpu, da bi se našao izlaz iz ove krize. Ja ne znam što je njemu garancija da i dalje neće lajati na mjesec, da mu i dalje politika neće uvesti gabarite u kojima se može kretati i da jednostavno neće dozvoliti da se razmaše i da počne ove probleme rješavati sa pozicije struke. Ne vjerujemo da će gospodin Popijač učiniti bilo što, jer iskustvo nam govori da u ovoj Vladi i istoj toj Vladi u prošlom mandatu struka nije puno bitna, da se donose političke odluke i da se gleda samo kako sačuvati Vladu, kako spriječiti prijevremene izbore, i kako sačuvati uostalom svoje fotelje na što duži rok. Ja mislim da će se na žalost gospodin Popijač utopiti u sivilu ove Vlade, da će se utopiti u sivilo koalicijskih odnosa, pregovora i političkih ucjena i da će završiti u konačnici kao žrtva politike. Ja bih na kraju parafrazirao bivšeg potpredsjednika Vlade Polančeca koji je nakon imenovanja novinarima izjavio ovo je veliki korak u mojoj karijeri. Ja vjerujem da je ovo danas, ovaj izbor ako bude pozitivan, vjerujem da ste ispregovarali da imate većinu, da će biti veliki korak u karijeri gospodina Popijača. Ja se nadam da će napraviti koliko to bude mogao da učini nekakve pozitivne pomake u životu hrvatskih građana. I nadam se da na kraju mandata neće govoriti kao što to govori danas gospodin Polančec, bilo je lijepo dok je trajalo. U ovom prijedlogu ćemo biti suzdržani, jer ne želimo biti a priori i protiv. Nadamo se da će gospodin Popijač razuvjeriti ovu moju raspravu i ovo moje razmišljanje, te da će učiniti neke pozitivne pomake u gospodarskoj politici ove Vlade. Hvala lijepo.

Evo kolega Šišljagić je u svojoj raspravi, Drmić pardon, ja se ispričavam, ali nekako me asocira, rekao je u svojoj raspravi da poznaje bar milijun ljudi koji bi bili bolji ministri financija nego što je to danas aktualni ministar i evo sada za nekoliko trenutaka i potpredsjednik Vlade. Gospodine Drmić to nije točno. To nije točno jer gledajte da vi poznajete milijun ljudi tako stručnih onda bi vi danas bili sigurno predsjednik Vlade, a gledajte ni to vam nije dovoljno za vaš kapacitet jer predsjednik Vlade mora biti osoba koja stvarno mora znati sve pore hrvatskog društva, a vi to niste i ne možete. Hvala. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa ispravio bih netočan navod kolege Drmića koji je kazao da je ministar Šuker za vrijeme trajanja svog ministarskog mandata zadužio RH za 43 milijarde eura. Taj podatak nije točan. Naime, 2004. godine ukupan bruto inozemni dug je bio 23 milijarde eura, a on se do 2008. udvostručio i više nego udvostručio na 39 milijarde eura, ali da je dug središnje države bio 2004. 91 milijardu kuna, odnosno 12,5 milijardi eura, a 2008. samo 5% veći 97 milijardi kuna, odnosno 13 milijardi i 100 milijuna eura. Hvala lijepo. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala predsjedniče, ovo je zaista teško ispravljati. Ja bih to sve ispravila, ali prvo: "kako bismo dali glas čovjeku govoreći o ministru Šukeru kad se za 6 godina zadužio 43 milijarde?" Uopće ne znam kolega Drmić gdje ste pronašli te brojke, sam dug Vlade je negdje oko 8 milijardi i to je u smanjenju. Drugo, ne znam što bih sve ispravila od one saune famozne koju uopće niste prepoznali i razumjeli što znači kada je ministar Milinović to rekao, radi se o dobroj kondiciji ljudi koji ovako vježbaju pa imaju dobru kondiciju oni su manje manje izloženi samoj gripi. I na kraju moram spomenuti nešto. Rekli ste jednu rečenicu spominjući bivšeg predsjednika "Odbjegli Sanader", premijer Sanader, ispričavam se. Nije kolega, tu je u Hrvatskoj, ali zato su neki naši kolege još uvijek i sada saborski zastupnici u bijegu izvan države. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Evo ja bih ispravila krivi navod kolege koji kaže za gospodina Milinovića: "tako radi čovjek koji nema program, nema viziju." Krivi navod, upravo suprotno. Gospodin Milinović je i do sada kroz reformu zdravstvenog sustava pokazao svoju odlučnost iznimnu senzibiliziranost prema najosjetljivijim skupinama stanovništva, odnosno građana RH, jednako kao što ga čeka vrlo teški i odgovorni sustav odnosno reforma sustava socijalne skrbi jer socijalna skrb ne čini samo naknade radno sposobnim, nezaposlenim i najranjivijim skupinama stanovništva već i u domovi, odnosno ustanove socijalne skrbi. Jednako kao što moram kazati da definitivno ne znam što bi bio institut ispravka navoda kada kaže za sadašnjeg ministra i potpredsjednika evo za nekoliko trenutaka Vlade, gospodina Šukera, da pozna više od milijun stanovnika u Hrvatskoj koji bi bili bolji ministri. U tom slučaju bi Hrvatska ne znam koliko trebala imati stanovnika. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin Željko Turk, ispravak. Hvala gospodine predsjedniče. Vrlo kratko, s obzirom da su već kolege preispravile vezano na milijarde dug i zaduživanje koje je navodno napravio ministar Šuker pa to više neću ispravljati, a ispravljam drugi navod kojim je uvaženi kolega Drmić rekao da bi ministar imao zadatak zapravo da i ne skuplja prihode od različitih tvrtki, imajući u vidu možebitne isplate plaća, ali Bože moj gotovo da je nemoguće za ovom govornicom čuti da saborski zastupnik izaziva na neposluh po pitanju plaćanja obaveza koja je svih kako gospodarstvenici ili mi ostali imaju. U svakom slučaju,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 Gospodine predsjedniče, predsjednice Vlade, ministri, kandidati, kolegice i kolege. Klub SDP-a ima najprije 2 načelne primjedbe kod ovog imenovanja. Prvo je broj ponuđenih potpredsjednika. Po broju ponuđenih potpredsjednika evidentno spadamo u zemlje koje imaju jedan od najvećeg broja. Kakvo je ekonomsko stanje u Hrvatskoj onda tada shvaćamo da nije trebalo ići na ovoliki broj. Nije trebalo ići na ovoliki broj potpredsjednika. Dapače, vrlo jasno predsjednica Vlade najavljuje da će razmišljati o racionalizaciji uprave. O tome da je potrebno na neki način drukčije organizirati upravu jer je to preveliki teret za porezne obveznike, a koju poruku u isto vrijeme predsjednica Vlade šalje? Da, uprava će se smanjiti, ali potpredsjednici će se povećati. A zašto? Iz jednostavnog razloga jer je to politička trgovina koalicijskog sporazuma. Nakon odlaska premijera Sanadera trebala je nešto preurediti, preusmjeriti, povećali smo i doveli koalicijske partnere za potpredsjednika i sada dolazimo među zemlje sa najvećim brojem. Ali dolazimo u vrijeme kad u Hrvatskoj trebamo se baviti rezovima. Gospođo predsjednice Vlade, loša poruka građanima Hrvatske. Loša poruka poreznim obveznicima, naš koalicijski sporazum je važniji, a sve ostalo može platiti ceh krize. I drugo načelno pitanje Ministarstvo gospodarstva i rada je specifično gospodarstvo i s obzirom i na tripartitni ugovor itekako je važno kako nalazimo odnos između poslodavaca i sindikata. sindikata. Itekako je važno. Ministarstvo koje mora razmišljati o tome u kojim uvjetima posluje gospodarstvo, ali isto tako kakvi su životni uvjeti zaposlenih u tim trgovačkim društvima. I vaša izjava kojom ste poručili da gospodina Popijača predlažete upravo zato što je predstavnik Udruge poslodavaca. To su izjave koje dobar dio nas zastupnika može pročitati u medijima. To je neprihvatljivo. Ali čak da to niste i rekli, čak da to niste rekli, kao predsjednica Vlade trebali ste sa sindikalnim udrugama dobiti njihovu potporu za ovakav prijedlog, trebali ste dobiti. Jer vaša je odgovornost za odgovorno u ministarstvu nađite ravnotežu između kapitala, poslodavaca i između rada. Niste. Još jedna loša poruka. U kriznim vremenima okrećete se udruzi poslodavaca, njihovim prijedlozima, ostavljate onaj treći važni faktor sindikate, koji inače imaju problema, jer se broj nezaposlenih neprekidno povećava. To su načelne primjedbe koje upućujemo predsjednici Vlade, da jednostavno u ovom prijedlogu nije bilo dovoljno odgovornosti i da ovaj prijedlog u ovo vrijeme nije nešto što nam nudi sigurnost u 2010. i ja bih rekao u 2011. A sada dozvolite u ime kluba SDP-a naša razmišljanja o predloženim rješenjima. Jasno naznačujem, klub SDP-a smatra da je gospodin Ivan Šuker ministar koji je odgovoran za uvođenje kriznog poreza. poreza. Odgovoran je za to. Jer kao ministar nije vodio odgovornost o proračunu, kao ministar nije odgovorio kako ravnomjerno u ovakvim teškim situacijama opteretiti sve koji trebaju biti poreski obveznici. Ne. On se okrenuo samo opterećenju samo onih koji žive od rada ili mirovine. A nije pokušao naći pravedno rješenje prema onima koji žive od kapitala, od imovine ili špekulantskim poslova. I to je njegova krivica po klubu SDP-a. Također ga držimo da je ministar koji je neprimjereno reagirao od jeseni 2008. godine pa sve do danas na jačanje kriznih situacija u Hrvatskoj. Da je potpuno nespreman procjenjivao utjecaj recesije u Republici Hrvatskoj, da nije pripremio mjere za zaustavljanje negativnih posljedica recesije u Republici Hrvatskoj. I ono što je najvažnije, ministar koji nije htio slušati ni stručnjake, pa ni Udrugu poslodavaca, a nama o oporbi nećemo govoriti, jer inače ministar ju ne voli slušati. Također klub SDP-a smatra da je nelikvidnost u Hrvatskoj najvećoj mjeri odgovornost ministra financija. Na vrijeme je od mnogih upozoravan da se u Hrvatskoj ne plaća, da su kreatori nelikvidnosti trgovačka društva u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske. Ali on je to negirao. Ministar Šuker ima svoju statistiku, ministar ima svoje brojke i ne sluša nikada. Ali danas znamo da jednog od najvećeg zla gospodarstva nelikvidnost više ne možemo razriješiti ili barem nju ministar Šuker ne može razriješiti. Također trgovačka društva u većinskom vlasništvu koja su poslovala i čije poslovanje treba pratiti Ministarstvo financija, jer je to okosnica razvoja Republike Hrvatske, jer je u pitanju energetika, jer je u pitanju promet, jer je u pitanju željeznica, telekomunikacija, financijski sektor koji je još uvijek u vlasništvu Republike Hrvatske ministar niti je dovoljno kvalitetno pratio, niti je upozoravao Vladu i u biti kapitalne investicije upravo u tim segmentima nisu motor motor razvoja u Republici Hrvatskoj, nisu investicijsko tržište za realni sektor u Republici Hrvatskoj i dapače sredstva su pojedena u nepotrebnoj potrošnji, korupciji i mitu. To je odgovornost ministra Šukera. Direktno klub SDP-a ga smatra odgovornim za neuspjehe Poštanske banke da ne ulazimo dublje u taj dio i neuspjehe FINA-e. Da, on je odgovoran, a nećemo o njihovim rezultatima, radije ćemo šutjeti. Ali ga direktno smatramo odgovornim za taj dio. O odnosu oporbe i ministra, bolje da ne govorim. U posljednje dvije godine klub SDP-a je dao toliko prijedloga za poreske reforme za rasterećenje gospodarstva u poreznom smislu, za štedljivo ponašanje u proračunu. Osim podsmijeha i ismijavanja, ponižavanja što vi znate, mladi ste, nepismeni ste, nikada nismo našli riječi komunikacije. Iako danas slušamo neprekidne pozive i od njega i od predsjednice Vlade da pokušamo naći zajedničko rješenje za teške stvari u Republici Hrvatskoj. Sve je to razlog da klub SDP-a neće podržati prijedlog imenovanja ministra Šukera za potpredsjednika Vlade. Što se tiče Đure Popijača, pokušavamo ocijeniti koliko može biti njegov doprinos u politici Vlade Republike Hrvatske u narednim godinama. Pa onda pokušavamo sebi objasniti osobe koje su ga smijenile, a jedan od tih je bio i ministar Šuker, smijenio ga dok je bio direktor FINA-e, a sada je dobar. A sutra su najbliži suradnici. Isto tako, godinu dana Udruga poslodavaca posebno Šukera upozorava na antirecesijske programe. Nijedan nije prihvatio, uopće nisu mogli komunicirati, ništa nije poslušao. A sada mu je potpredsjednik Vlade nakon vaših rezultata izbora. Što učiniti u energetici, jer energetika je problem Republike Hrvatske. Devizno smo ovisni, uvozno smo ovisni, najveći deficit robne razmjene je energetika. A ovaj Parlament je prije svega tri sedmice donio strategiju. Strategiju u kojoj nije bilo pozitivnih razmišljanja, ni u stručnjacima a ni u gospodarstvu, sva na uvoznoj strategiji. Što više može učiniti kada smo mi opredijelili što treba to u buduće raditi. Što govorite o proračunu koji barem ono što iz medija saznajemo 120 milijardi kuna će negdje biti proračun za iduću godinu određen sa izdacima i u biti i u biti bez ikakvih naznaka rasterećenja privrede, od zdravstvenih doprinosa, parafiskalnih nameta, upravnih pristojbi i svega ostaloga do da ne govorimo vrlo visokih nameta za regulacijska tijela. Ne očekujemo nikakve promjene. Već na prvom koraku kod proračuna za par dana vidjet ćemo svu nemoć gospodina Popijača. Zato je naša procjena da osim pogreške predsjednice Vlade koja nije dobila suglasnost predstavnika radnika jednostavno ocjenjujemo da je ovo imenovanje ništa drugo nego pokriće da se ublaže sve negativnosti koje donosi proračun za iduću godinu. To je razlog da uz svo uvažavanje gospodina Popijača od strane kluba SDP-a nećemo glasati za njega. Što se tiče prijedloga za potpredsjednika Vlade gospodina Darka Milinovića također klub SDP-a neće dati potporu. Klub SDP-a ga smatra odgovornim ministrom kojeg svatko u Hrvatskoj će prepoznati po rigidnom Zakonu o postupku medicinski potpomognute oplodnje, zakonu koji ne priznaje postojeća stručna saznanja o tome kako pomoći ljudima koji žele postati roditelji. Nije dozvolio da poznata i priznata dostignuća u zdravstvu služe zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske da bi pomogli roditeljima. Dapače, u domeni financijskoj što reći o ministru koji reformu smatra da je uspješna zato što je financijski priskrbio sredstva, ali opet na teret čega. Radnika, ljudi koji žive od rada, umirovljenika. Da, uveo je naplate zdravstvenih usluga, lijekova i uveo je dopunsko zdravstveno osiguranje kojeg su prisiljeni uzimati. Financijski je također osigurao prihode, ali samo na koji teret, najsiromašnijih, onih koji su jednostavno jedini platiše poreza u Hrvatskoj, ljudi od rada i bivšeg rada. Naravno da takvu reformu ne smatramo prihvatljivom i da takvom ministru potporu ne možemo dati. Također, klub SDP-a smatra da socijalna politika u Hrvatskoj je potpuno pogrešna. Troši ogroman novac poreski a ne ide onima kojima treba. Svima onima kojima treba jednostavno ne dolazi i oni su nezadovoljni. Ne osjećaju socijalnu politiku Republike Hrvatske a najmanje ministra Milinovića. Sad zamislite on će još kao potpredsjednik pokušati rješavati socijalne probleme. A u krizi osim rezanja ne znamo što će biti. A to rezanje ako se ne promijeni socijalna politika može biti samo na štetu ionako problematičnih ljudi u Hrvatskoj jer ne mogu sebe financijski osigurati da bi mogli preživjeti mjesec. Sve su to razlozi zbog čega klub SDP-a neće prihvatiti ovakva ponuđena rješenja. Što reći na kraju? Također sa strahom dočekujemo 2010. godinu iako smatramo da rješenja ima, rješenja su moguća i građani bi mogli i tu 2010. koja će biti kritična proživjeti ali sa ovakvom Vladom, sa ovako ponuđenim rješenjima bit će neizvjesna. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo ispravke netočnih navoda. Prvo je gospodin zastupnik Dragan Kovačević. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Naime, ispravio bih netočan navod gospodina Linića koji je konstatirao da gospodin Šuker kao ministar financija nije pokazao odgovornost za proračun i da je odgovoran za uvođenje kriznog poreza. Upravo obrnuto gospodine Liniću. Uvođenjem kriznog poreza iako je to sigurno jedna od politički najtežih odluka Vlade koje mora donijeti jer na taj način izravno utječe na dohotke velikog broja građana, upravo na taj način je pokazao odgovornost jer smo tako osigurali stabilnost financijskog sustava, jer je to omogućilo da sve i plaće, i mirovine, i različite doplatke itd., obveze proračuna izvršimo bez dana kašnjenja.

Kao predstavnik kluba navodio sam klub SDP-a smatra. Klub HDZ-a može smatrati što god hoće, ja to nisam spominjao. tome, ne može on ispravljati što je klub SDP-a rekao jer sam to ja isticao. Klub SDP-a smatra da je gospodin Šuker odgovoran za uvođenje kriznog poreza. Izvinite, ispravak netočnog navoda je ako znate što radi klub SDP-a. Ja tvrdim da klub SDP-a smatra odgovornim. (HDZ)** Ne može se kad se u ime kluba izlaže replicirati, ali se može ispraviti netočni navod. Tako piše u našem Poslovniku. Kako vi niste klub nego potpredsjednik kluba ili predstavnik kluba pa čak i da ste isključivo klub na izlaganje predstavnika kluba može se ispraviti netočni navod ali ne može se replicirati, to je u skladu s našim Poslovnikom. Idemo dalje. Ivan Bagarić ispravak netočnog navoda. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Liniću dopustite mi da ispravim vaš pogrešni navod, krivi navod koji se odnosio na ovaj segment zdravstva a ovi su drugi kolege kazali što misle o vašim navodima iz drugih segmenata. Dakle, kazali ste kako gospodin Milinović ne sluša struku i kako je donio loš zakon. Apsolutno netočno. Slušao je struku, uvažavao je struku, tako ste kazali i uvažavao je javnost pa je taj zakon bio i na ispravkama, dakle i na doradi jer je slušao i javnost i mišljenje javnosti kad je u pitanju medicinski pomognuta oplodnja. I na taj način je bio u stanju slušati, dakle pokazao je doista poslušnost da ne kažem poniznost. S druge strane što je vrlo važno za jednoga čovjeka koji obnaša tako visoku dužnost govorili ste o reformi zdravstva i kazali da teret reforme zdravstva podnose oni koji su najslabijeg imovnog stanja itd. Apsolutno netočno. Oni su ovom reformom zdravstvenog sustava apsolutno zaštićeni jer je time osigurano financiranje zdravstva i kao takvo stabilno upravo zbog njih a ne protiv njih. **Bebić, Luka (HDZ)** Imamo još jednu povredu Poslovnika, gospodin Slavko Linić. Izvolite. **Linić, Slavko (SDP)** Članak 209. gospodine potpredsjedniče. Ponavljam kao predstavnik kluba jasno sam rekao, klub SDP-a smatra da gospodin ministar Milinović nije poslušao struku. Klub SDP-a smatra da je teret zdravstvenog zaštite građana prenio na radno nesposobne. Klub SDP-a smatra. Što je onda ispravka? Što biste vi htjeli, da klub nešto drugo smatra? Ja ne govorim što vi mislite. Znači moja rasprava je vrlo jasno, klub SDP-a smatra. I ako klub SDP-a. …/Upadica se ne razumije./… Ne, ja ne kršim Poslovnik. Klub SDP-a. Nisam ja rekao vi. Vi mislite što god hoćete. Ali ako klub SDP-a to smatra gdje je greška? Objasnite ju. Klub SDP-a smatra. povrede Poslovnika, jer ste nekorektno dva puta digli tablicu i objašnjavali svoje. Nekorektno zbog toga što što nigdje ne piše kad klub nešto govori da se ne može ispraviti netočni navod, nego da se može ispraviti netočni navod. …/Upadica se ne čuje./… Ma ne zanima me. Ma vi tvrdite Ma vi tvrdite ovo, on tvrdi ono. Ma dajte gospodine. Neću vam dati riječ. Zlouporabljujete to. Izričem vam opomenu zbog dva puta dizanja toga. **Linić, Slavko

Dajte, šta je s ovim čovjekom? Hoćete li vi njega kontrolirati konačno ovdje? Čovjek hoće da se tuče Ma vidim da se dere, da se tuče. Ma smirite živce. Ne dam vam riječ jer ste dva puta zlouporabili. Dva puta ste zlouporabili institut povrede Poslovnika, dva puta i zato sam vam izrekao opomenu. Ranko Ostojić, povreda Poslovnika. Toga je više dosta, njegove dernjave ovdje. **Ostojić, Ranko (SDP)** Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Povrijeđen je članak 209. Poslovnika u kojem zastupnik bez obzira na to šta netko misli o tome, ima pravo dobiti riječ kad digne ovu tablicu. Ima ako je korektno. Ako je dva puta nekorektno, nema. **Ostojić, Ranko (SDP)** Ja moram reći gospodine predsjedniče da se tu ne radi o korektnosti, nego ima pravo. A onda nakon toga Ustav, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav može dati drugačije mišljenje. To je to. **Bebić, Luka (HDZ)** Gospodine zastupniče, ovdje ja tumačim Poslovnik, a ne vi. Razumijete? Ja tumačim Poslovnik, a ne vi. Niste pozvani. I ako želite ovdje izazvati ekscese u ovoj sabornici kod izglasavanja povjerenja, to vam neće uspjeti. Kao što vam i neke druge stvari neće uspjeti, radi nekorektnog ovdje postupanja, dizanje te poslovničke tablice za povredu Poslovnika. Gospođa Ingrid Antičević Marinović, povreda Poslovnika. Gospodine predsjedniče, povrijeđena je odredba članka 209. stavak 4. koji govori o tome da ako zastupnik zatraži za riječ da bi odgovorio na navod, repliku predsjedatelj će mu dati čim završi govor onoga kojeg je navod iznio. Replika zastupnika, odnosno odgovor na repliku ne može trajati dulje od dvije minute. Samo trenutak. Iza toga dolazi slijedeći stavak koji govori da zastupnik može raspraviti, ispraviti netočan navod o iznesenim činjenicama,

kako može biti ispravak netočnog navoda o smatranju. Valjda vi razlikujete činjenice od nečega. Nemojte se tako smijati. Pogotovo vi iz Vlade. Nego se ponašajte pristojno, jer ste ovdje gosti. Molim vas lijepo. Ovo je stvar unutar Sabora i o dignitetu Sabora. Dakle, naš Poslovnik izrijekom govori o ispravku činjenica, a ne tko što netko smatra. Dakle, zar ste vi bili na klubu ili imate one bube što su vam ostale od 2003. pa ste čuli što se na klubu SDP-a raspravlja. Hvala. Gospodin Ranko Ostojić, ispravak netočnog navoda. **Ostojić, Ranko (SDP)** Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, povrijeđen je članak 209. Poslovnika Hrvatskog sabora. Moram reći da vi nemate pravo tumačiti Poslovnik, već možete davati

Ovako, odgovaram na povredu Poslovnika koji je podigao dva puta gospodin Ostojić i jedan put gospođa Antičević Marinović, pozivom na članak 209. U odgovoru gospodinu Liniću sam objasnio da se na govor predstavnika kluba ne može replicirati, ali se može ispraviti netočni navod. Zbog toga što sam ja to dva, tri puta ponovio unatoč tome i treći put gospodin Linić osporava tu poslovničku odredbu. Ja sam utvrdio da se ne može replicirati, ali se može predstavniku kluba dignuti tablica za ispravak netočnog navoda. Uputio sam opomenu gospodinu Liniću, jer unatoč što je dva puta zlouporabio dizanje ove table za povredu Poslovnika i mog objašnjenja, učinio je to i treći put. Isto tako i gospodin Ranko Ostojić, kojemu sam također objasnio da se ne može replicirati, ali može ispraviti netočni navod, bez obzira koji klub i koje veličanstvo to donijelo takve odluke, može se ispraviti netočni navod. I o tome više neću dalje raspravljati, jer to je zlouporaba instituta dizanja tablice povrede Poslovnika u ovom Saboru, a to bi trebalo posebno znati oni koji su pravnički obrazovani, a ne znaju. E vidite kako se to dogodi, pravnici, a ne znaju. Nisu pročitali poslovnik. **Linić,

(HDZ)** Ja ću karakterizirati gospodina Slavka Linića kao tradicionalnog izazivanja sukoba i svađa u Saboru.

Gospodine Ćosiću izvolite ispravljajte nasilje Slavka Linića koji predstavlja tradiciju ovog Sabora. Netočan navod glasi sljedeće: "ustvrdili ste da nije bilo pozitivnih komentara u Hrvatskom saboru o strategiji energetskog razvoja Republike Hrvatske". To je potpuno netočno, možda vaši komentari nisu bili pozitivni, ali čitav niz komentara je bio pozitivan i mislim da to treba reći jer se radi o dokumentu koji je stvorila hrvatska energetska struka. Energetski stručnjaci Fakulteta elektrotehnike i računarstva, "EKONERGA" i drugih instituta nisu zaslužili tako marginaliziranje. Prema tome u zaštitu struke i zbog zaštite struke bio sam dužan ispraviti ovaj netočan navod gospodina Linića. Mislim da je to ozbiljan problem politike, kad politika ne uvažava stavove struke. Hvala lijepo. Ima li još netko povredu Poslovnika možda? Ima, na moje veliko iznenađenje gospodin Slavko Linić, izvolite. Gospodine predsjedniče 209. članak niste upozorili kolegu zastupnika da je zloupotrebio institut ispravka netočnog navoda. Ponovno velim, u ime kluba SDP-a moje riječi glase: "Klub SDP-a smatra", prema tome klub SDP-a smatra i naučite da ispravak znači činjenicu. Klub SDP-a smatra,

Klub SDP-a to smatra i dok god to klub SDP-a smatra ja ne govorim ni o struci ni o javnom mnijenju. Govorim o klubu, prema tome ne branim ja stavove kluba nego moje su riječi bile jasne, klub SDP-a smatra i dalje smatramo i tu se nema što ispravljati.

prvi put da netko ispravlja predstavnika kluba u Hrvatskom saboru? Molim da odgovorite na to pitanje. Ako netko teško shvaća ja ću ponoviti još i peti put. Nema pravo zastupnik replicirati na izlaganje predstavnika kluba, ali može ispraviti netočni navod. Možda bi trebalo ove neke odrednice statuta umnožiti pa ljudima poslati da utvrde gradivo. Ja ovdje ništa ne govorim osim da svaki zastupnik kao što je gospođa Škulić ispravila gospodina Hebranga koji je također govorio u ime kluba. Pa kakva to mjerila se ne čuje./…, Ma koja činjenica dajte nemojte molim vas. Tvrdnja jedna, tvrdnja druga i gotovo. Nema ovdje svetih klubova i onih koji su manje sveti. Svi su klubovi ravnopravni bez obzira na brojnost. Ima klub od 3 člana, a ima od 66 članova. Imaju potpuno ista prava i zato gospodine Liniću nemojte tražiti posebni status za svoj klub jer vi niste sveti klub kao što nije sveti klub ni HDZ. Jel vam jasno? Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Stjepan Milinković. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa evo kolega Bagarić je dijelom ispravio već navode, ali budući je dosta sa ovim povredom Poslovnika možda je i dobro ponoviti. Kaže kolega Linić da je ministar Milinović ne priznaje mišljenje struke glede Zakona o medicinskoj oplodnji. Struka je kazala svoje za zakon koji smo usvojili prije 20-ak dana i tu je sve jasno, ali drugi navod koji kažete da da dr. Milinović dakle provodi reformu zdravstvenog sustava na teret onih najsiromašnijih. Netočno, pa za 900 tisuća osiguranika plaća upravo država plaća dopunsko zdravstveno osiguranje. Za onaj dio do milijun i pol plaća zaostatak do milijun i pol se ne mijenja ništa u tom dijelu reforme zdravstvenog sustava pokazuje rezultate, ali molim vas da li je potrebito se vraćati na vrijeme ono kada ste vi bili potpredsjednik Vlade, kada je uvedena liječnicima radna obveza? Da li je to potrebito? Dakle, reforma pokazuje i svaka čast. u slučaju sukoba u tumačenju Poslovnika upućuje se Odboru za Ustav, politički sustav i poslovnik. I ovaj sukob u pogledu tumačenja da li ima pravo saborski zastupnik ispraviti netočni navod predstavnika kluba ili nema šaljem šaljem predsjedniku Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav. Dakle, da ja ne bih bio pristran, da ja ne bih bio kao neki navijač, ja to blagonaklono šaljem Odboru za Ustav, poslovnik i politički sustav. Imao je gospodin Ranko Ostojić također povredu Poslovnika. Izvolite. Povrijeđen je članak 209. a ja ću vama gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora pomoći, pa ću ja zatražiti to objašnjenje. Nisam zadovoljan vašim pojašnjenjem. Samo zastupnik koji nije zadovoljan vašim objašnjenjem može zatražiti od Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav itd. ne vi. Ranko (SDP)** Uz moje skromno pravničko znanje evo iskoristit ću tu priliku pa ću to zatražiti. A članak 210. kaže da nemate pravo omalovažavati saborske zastupnike gospodine predsjedniče. Nemate gospodine Ostojiću ni vi pravo dijeliti lekciju i ponižavati i vrijeđati predsjednika Sabora, razumijete. Imamo još jedan ispravak netočnog navoda, gospodin Krunoslav Markovinović. Izvolite. Pa evo gospodine predsjedniče ima nekoliko stvari koje bi ovdje trebalo ispraviti. Prva je veli da je kolinski sporazum važniji od svega ostalog, sve ostalo čeka. Što je apsolutno ne točno. Ništa ne čeka. Malo pogledajte Vladu, pogledajte predsjednicu, što god se događa reagira se maksimalno brzo, a sjetimo se što je bilo za vrijeme vaše vlade koja se raspadala ... od prvog dana. Drugo. Netočno je sve što ste rekli o energetskoj strategiji i stanju energetike u Hrvatskoj. Plašeći ljude kao i svake godine da neće biti plina, neće biti nafte, neće biti ničega. sjetimo se a to ispravljam klub SDP-a, jel, a osobno kolegu Linića mogao bih jedino ispraviti da je oštetio državnu tvrtku "Plinacro" za 500 milijuna kuna što nije izdvojio skladište plina zajedno sa firmom i sada mora kupovati. Što je uništio desetke malih privatnika prodavatelja pumpi zahvaljujući nepotizmu sa "Energopetrolom". Hvala. Ljudi pozivam saborske zastupnike tko nije ostavio živce kod kuće ili u džepu neka to učini. Budući da ćemo još jednu seriju povreda Poslovnika sad imati. Ja vas molim da nastojite stojički to podnijeti. I prvo dajem riječ za povredu Poslovnika

i dužni ste opomenuti onoga ako iz toga iskače. Ja vas molim da budete dosljedni mada kolegi Markovinoviću na isti način to radite. Nemojte gospodine Ostojiću misliti da ste vi predsjednik Sabora. Vi ste zastupnik znate, razumijete. Jel vama to jasno. Ja tumačim Poslovnik, pa ako ste nezadovoljni, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Razumijete. Dalje se je javio za povredu poslovnika gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Povrijeđen je članak 210. Poslovnika, gospodin Markovinović nije ispravljao netočan navod, nego je optuživao kolegu Linića za neke stvari, koje jednostavno u ispravku ne može koristiti. A vi ste povrijedili članak 208. i to više puta, koji kaže da predsjedatelj daje zastupnicima riječ itd. Vi ne vodite sjednicu nego vodite debatu sa zastupnicima i mislim da ne bi to trebali raditi i uzrok ovakve sjednice, ovolikih ispravaka netočnih navoda, povreda Poslovnika isključivo vaša odgovornost i vaša krivnja. Odnosno saborskih provokatora, jel tako, koji su došli ovdje namjerno provocirati i stvarati nered u ovoj sabornici i koji se to sustavno bave na čelu sa gospodinom Slavkom Linićem već godinama.

**Maras, Gordan (SDP)** Pa gospodine predsjedniče povrijedili ste Poslovnik ne vodite sjednicu, vrijeđate zastupnike. Ne smijete to raditi. Vi ste

povrijeđen je članak 215. stavak 1. i stavak 2. Članak 215. stavak 1. govori da red na sjednici osigurava predsjedatelj. Upravo ste uspjeli vašem predsjedanjem osigurati nered i molim vas da sukladno članku 215. stavku 2. izreknete sami sebi opomenu. Zahvaljujem. Nered na sjednici je započeo Slavko Linić. Idemo dalje. Gospodin Kozlevac. Gospodine predsjedniče i 210. članak govori o ispravcima krivog navoda. Nisam siguran, odnosno uvjeren sam da ispravak krivog navoda nije kao što je rekao kolega Markovinović ispravljam sve. Onda rekli ste i sve je netočno što je rečeno. Prema tome, molim vas da u smislu članka 210. primite na znanje to što je rečeno. **Bebić, Luka (HDZ)** Primio sam na znanje i hvala vam. Gospodin Ranko Ostojić ponovno povreda Poslovnika. **Ostojić, Ranko (SDP)** Članak 210. je povrijeđen gospodine predsjedniče, a to znači ponovno omalovažavanje saborskih zastupnika. S obzirom da nisam zadovoljan vašim objašnjenjem koji ste prije dali tražim od Odbora za Ustav, i politički sustava u roku od 24 sata. To je znači već treći, koji su mi oni dužni dati, znači u odnosu na nezadovoljstvo objašnjenjem koje ste vi kao predsjednik Sabora dali. Molim vas, nemojte doprinositi lošoj atmosferi ovdje. Luka (HDZ)** Hvala. Sve ćemo to uvažiti što ste rekli. Ja sam samo rekao da se ne može replicirati na izlaganje predstavnika kluba nego ispraviti netočni navod. I od toga svega je počela ova rasprava. Samo od toga je počela ova rasprava jer gospodin Linić je tvrdio da kad se govori u ime kluba da se to ne može ispraviti. Molim vas lijepo, nadam se da smo smirili tenzije donekle. Molim Odbor za Ustav i politički sustav na prijedlog gospodina Ranka Ostojića da razmotri čitav ovaj proces oko dizanja za ispravak netočnog navoda za povredu Poslovnika itd. da o tome zauzme stav i obavijesti ovaj Sabor da vidimo tko je korektno a tko nekorektno tumačio odredbe Poslovnika Hrvatskoga sabora. Da li se slažemo oko toga? Pa se nadamo tko ne bude u pravu da će se ispričati onima kojih je zapravo optužio navodno kriv. Dakle, nadam se da smo uz malo uzbuženje i nadvikivanje ipak prešli s ove točke dnevnog reda, odnosno ne s točke dnevnog reda nego povreda poslovnika a obavještavam da je davno već u 16,19 prošlo vrijeme za prijavu od deset minuta za raspravu, pa ćemo nastaviti sa pojedinačnom raspravom. Sada je na redu gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče. Moram vam priznati da sa određenom dozom gorčine pristupam ovoj raspravi jer nakon ovoga vjerojatno ćemo se opet žaliti kako je ugled časti i dignitet Hrvatskoga sabora narušen i proglasiti medije krivcem za to. Nije trebalo ovoga biti, ali dobro. Gospodine predsjedniče, na početku svoje rasprave imam jednu molbu i prema vama i predsjednici Vlade gospođi Kosor. Uz puno razumijevanje prema odredbi članka 107. stavak 6. Poslovnika koji propisuje da kandidata za člana Vlade predstavlja Hrvatskom saboru predsjednik Vlade, muški rod je upotrijebljen u Poslovniku pa ga koristim poslovnički. Ja bih molio predsjednika Sabora da mi dozvoli a gospođu Kosor da dozvoli gospodinu Popijaču odgovoriti na tri moja pitanja. temelju toga bih mogao donijeti svoju konačnu odluku o tome da li ću glasati za ili biti suzdržan, ili protiv. suzdržan, ili protiv. Rekoh gospodine predsjedniče da tražim vašu suglasnost da kandidatu za člana Vlade postavim tri pitanja. Dobro. Niste me razumjeli sa pitanjem, pa ja ću ipak ta pitanja postaviti dajući šansu gospodinu Popijaču da se o njima očituje bilo kad. Ja bih volio da to bude danas. Prvo, gospodine Popijaču u Vladu na prijedlog gospođe Kosor ulazite s čelnog mjesta Udruge hrvatskih kapitalista. Očekivao sam ovakvu reakciju jer riječ kapitalist u Hrvatskoj se ne koristi. Hrvatska je u kapitalizmu ali to govorimo samo onda kad ga kritiziramo, pa ga nazivamo neoliberalnim, pa divljim a faktički mi jesmo u kapitalizmu i to samo samo po sebi uopće ne vidim loše. To je druga stvar što u javnom govoru se to ne usudimo reći. Ako u Hrvatskoj imamo s jedne strane kapital onda su vlasnici kapitala kapitalisti. Ja bih volio da u Hrvatskoj bude ne pet, ne pedeset, ne petsto nego pet tisuća sposobnih, jakih, poduzetnih, inventivnih kapitalista koji će razvijati hrvatsko gospodarstvo. Zašto se i sami kapitalisti boje nazvati imenom kapitalisti nego se koriste riječi poduzetnici, pa nismo u kapitalizmu nego u tržišnom gospodarstvu, meni nikad nije bilo jasno. Vi ste na čelu udruge koja se nazvala Udruga poslodavaca ali i struktura vašeg članstva je bila ali doista za ono što Hrvatska od kapitalista ima je bila sva kod vas. Dakle, ako su vlasnici kapitala kapitalisti vlasnici rada su radnici. Slušajući argumente za prijedlog vašeg imenovanja za ministra gospodarstva znam da je u vašem resoru osim gospodarstva i resor rada i poduzetništva. Moje pitanje je da li ćete zbog pokušaja stvaranja ravnoteže i dokazivanja da nećete protežirati samo interese kapitalista za državnog tajnika imenovati nekoga iz udruge radnika, na primjer sindikata kako bi vam bio veoma koristan za područje rada koje je također u vašem resoru. To tim više da znam da državna tajnica koja je ekspert za radno i socijalno pravo i međunarodno priznati ekspert već duže vrijeme je odsutna iz opravdanih razloga pa taj resor malo škripa upravo u vrijeme finiširanja pregovora i pisanja Zakona o radu. Dakle, to je moje prvo pitanje. I da ponovim da ne bude zabune. To što je Hrvatska u kapitalizmu samo po sebi uopće nije loše i riječ kapitalist nije pogrdni naziv nego ispravni naziv onoga tko raspolaže svojim kapitalom a velim daj Bože da imamo 5 tisuća sposobnih, jakih i poštenih kapitalista u Hrvatskoj. Drugo moje pitanje odnosi se na predloženi Zakon o radu koji uvodi nove momente ili elemente fleksibilnosti na tržištu rada. I cijeli koncept promjena u tom zakonu je daljnja fleksibilizacija tržišta rada. I to je poznati model ne samo u Americi gdje je posebice tržište rada fleksibilno nego i u Europi, primjerice u skandinavskim zemljama. Jedno od najfleksibilnijih tržišta rada je dansko ali oni imaju jedan cijeli model koji su nalazi flexicurity. Promjenjivo, fleksibilno ali i sigurnost. Flexicurity model sve više se širi Europom, posebice zahvaljujući naporima Europske komisije pa tako iz Skandinavije polako prelazi i prema Njemačkoj, Francuskoj, Nizozemskoj. Međutim, ono što mene zabrinjava da je hrvatski Zakon o radu ovaj koji se sada predlaže izostale su tri bitne komponente tog fleksicurity, a prvo je mreža socijalnog prihvata radnika koji ostaju bez posla. Drugo, što je velika razlika Hrvatske u odnosu na druge države je migracija radne snage, kako teritorijalna, tako i sektorska. A teritorijalno nemamo zato što radnici ne mogu seliti iz grada u grad, jer nemaju stanove na raspolaganju. Pa vas pitam gospodine Popijač, u kojem ste vremenu, a po meni barem godinu dana bi trebalo za to potrošiti, Hrvatskom saboru spremni ponuditi hrvatski model fleksicurity, hrvatski model promjenjivost, fleksibilno, ali sigurno za one koji će na tržištu rada ostati neminovno bez posla? I treće pitanje ministru gospodarstva bilo bi vaš stav. A o tome se u zadnjih dana vodi velika polemika u Hrvatskoj. Da li novac koji država daje ulaže u gospodarstvo? Bez obzira da li se radi o ovih skoro 4 milijarde u poljoprivredu, koliko milijardi u brodogradnju ili bilo što, bi usmjeravali ili ćete usmjeravati prema gubitašima i onima koji su u problemima, ili taj, a to je dosta malo kapitala koji vam je ostao na raspolaganju, bi išli prema uspješnima u nadi i vjeri da će oni producirati novi razvoj i otvarati nova radna mjesta. Gospođa Kosor je rekla da se zapravo nastavlja realizacija programa Vlade. To znači nastavak realizacije sadašnjeg modela poticaja u poljoprivredi, sadašnjeg modela pomaganja brodogradnji, sadašnjeg modela pomaganja ribarstvu, sadašnjeg modela pomoći turizmu. Ali to istovremeno znači da recimo tekstilna industrija, obućarska, kožarska industrija ni ubuduće neće moći očekivati veća sredstva. Dakle, kuda bi usmjerili kapital države, pomoć države u koji dio gospodarstva, gubitaše ili uspješne da budu još uspješniji. I svoju raspravu završavam obraćajući se predsjednici Vlade. Gospođo Kosor, ja sam vjerojatno jedan od rijetkih zastupnika koji krizni porez nikad nije nazvao haračem. I u trenutku rasprave o njemu i nakon njega tu riječ nikad nisam koristio, i rekao sam da je jedini ispravni naziv za taj porez mora dobiti po stranci koja ga je uvela, dakle to doista nije za mene harač, nego hadezarina. Hvala. Hvala. Dakle, pojedinačna je rasprava. Gospodin Miljenko Dorić. Izvolite. hvala. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo predsjednice Vlade, uvaženi ministri, i obzirom na popunjenost klupa sa moje lijeve strane uvaženi budući ministre, kolegice i kolege. Ja sam vrlo pažljivo slušao izlaganje predsjednice Vlade i uspio Vlade i uspio sam zapisati slijedeće rečenice. Naime, premijerka je rekla da treba mijenjati pristup radu. Slažem se. Da treba jačati socijalno partnerstvo. I još nekoliko rečenica kojima je u relativno kratkom izlaganju obrazložila promjene koje predlaže u hrvatskoj Vladi. Obzirom na vrlo ozbiljan trenutak, i gospodarski i politički ja sam očekivao, moram priznati puno više, a vjerujem i svi naši građani. Vjerujem i svi naši građani. Naime, kolegice i kolege, želimo li uistinu ostvariti hrvatski san o boljem životu nećemo to postići isključivo rokadama u Vladi i smjenama ministara. Za to je potrebno puno, puno više. Potrebna je jasna vizija gospodarskog razvoja, a nismo ju danas čuli. Potrebno je znanje i stručnost. Potreban je jedan sustavan pristup, jedna dobra organizacija, potrebna je odlučnost i odgovornost, potrebna je koordinacija svih segmenata države i društva. I o tome danas nismo čuli gotovo ništa. Kolegice i kolege, da bi ostvarili hrvatski san moramo se najprije probuditi. U samo godinu i pol dana naša je Vlada doživjela zanimljive promjene. Otišao je premijer, ne znamo zašto. Otišao je potpredsjednik Vlade, znamo zašto. Otišli su stranački ministri, došli su nestranački ministri, znamo zašto. No sve ostalo kolegice i kolege ostalo je isto. Gospodarski rast koji to nije. Strategija razvoja koja to nije. Društvo znanja koje to nije. Bolonjski proces koji to nije. Pravna država i pravna sigurnost naših građana koja to nije. No idemo dalje. Afere i skandali, kolegice i kolege, svakim se danom povezuju sa javnim poduzećima, sa državnim ustanovama, sa državnim institucijama, sa Fondom privatizacije, itd., itd., itd. Na žalost, kolegice i kolege, više se nitko u ovoj državi ne čudi kada se lopovi otkriju u upravama javnih poduzeća. Više se nitko u ovoj zemlji ne čudi kada nadzorni odbori nikoga ne nadziru. Više se nitko na žalost ne čudi kada ministri tvrde da o tome ništa ne znaju. To je opasan trenutak. A Vlada i vladajuća koalicija sa takvom hipotekom ide dalje, bez obrazloženja. Danas ga nismo dobili. U procesu približavanja Europskoj uniji, i u želji da dostignemo europske standarde, bilježimo također neke zanimljivosti pa mi dozvolite o tome par riječi. Evo ministar obrane ne zna gdje se čuvaju vojni dokumenti. Ministar gospodarstva već dugi niz godina ne zna što bi sa brodogradnjom. Ministar znanosti financira biomedicinska istraživanja vezana uz medicinski potpomognutu oplodnju, a s druge strane ministar zdravstva u istoj Vladi zakonom zabranjuje kliničku primjenu istih biomedicinskih postignuća. Ministar nadležan za obrazovanje ne uspijeva učiniti ništa da bi upisna politika u srednjem i visokom obrazovanju uistinu odgovarala stvarnim potrebama hrvatskog gospodarstva. Ministar zdravstva malo bi, pa malo ne bi uveo pušenje i dozvolio pušenje u ugostiteljskim ustanovama. Gospodine ministre, sad se vama neposredno obraćam. Da li vi znate tko je u Irskoj pokrenuo zahtjev da se zabrani pušenje u ugostiteljskim objektima? Bili su to sami ugostitelji. Znate li zašto? Jer je Irska pravna država. Svaki zaposlenik u ugostiteljskom objektu koji je dobio kroničnu plućnu bolest, ne daj Bože rak, bio bi tako obeštećen da je vlasnik lokala morao sve prodati i svu svoju imovinu dati da bi isplatio i obeštetio tog zaposlenika. Kod nas kad se netko razboli radeći u takvom jednom ugostiteljskom objektu samo ga se frkne na ulicu. To je naša pravna država. Dakle, upravo žalosno je zbog kojih ste razloga tako i dozvolili pušenje u tim objektima. Konačno kolegice i kolege ja sam prekjučer bio u … na ministarskoj konferenciji koja je govorila o daljnjem razvoju lokalne i regionalne samouprave u Europi. Bilo je pozvano, kolegice i kolege, 47 ministara. Hrvatski ministar se na toj konferenciji nije niti pojavio. Ono što je najgore hrvatska Vlada nije nikoga od tamo nazočnih ovlastila da potpišu 2 konvencije koje su ponuđene. Nitko ispred hrvatske Vlade se obratio tom skupu nije. Srpski predstavnik, slovenski predstavnik i drugi s ovih prostora jesu to učinili, a mi smo tobože lider u ovoj regiji. Samo se pitam lider u čemu? Slažem Slažem se na kraju da treba mijenjati odnos prema radu, ali kolegice i kolege predlažem da započnemo sa Vladom. Hvala vam lijepo. opet nastavak ove pojedinačne rasprave. Gospodin zastupnik Davorko Vidović. Izvolite. Kolegice i kolege, gospodine predsjedniče. Pa ja bih volio načelno podržati prijedloge naprosto zato što mislim ako jedna vlada ili jedna ekipa dobije povjerenje onda neka si i bira ljude koji mogu najbolje realizirati i ostvariti politički program na kojem su ti izbori dobiveni. No u ovom slučaju ja bih želio izraziti svoje neslaganje sa načelima ili principima na kojima se vrši izbor ljudi o kojima danas ovdje razgovaramo vrlo jasno želeći reći da protiv ministara ili ljudi koji se ovdje predlažu osobno nemam ništa, naprotiv. Imao sam u jednom trenutku, u periodu jednom u svom životu, vrlo dobru suradnju sa gospodinom Popijačem dok je obavljao jednu drugu dužnost, kao što sam imao prilike surađivati u ovom Saboru, kao predsjednik saborskog Odbora za obitelj, sa gospodinom Milinovićem. što je to što načelno dovodi u pitanje kvalitetu odluke i prijedloga koju nam gospođa premijerka danas nudi? Mislim da je važno da se to kaže. činjenica da biramo ministra gospodarstva, rada i poduzetništva, čovjeka koji dolazi iz jedne interesne skupine koja se nalazi objektivno u suprotstavljenom položaju jednoj drugoj interesnoj skupini, je isto kao da uzmete 2 sudionika spora i jednoga od njih postavite za suca i to u trenucima kada dolazi upravo parnica o tom postupku u kojem se te 2 suprotstavljene strane nalaze. Mi ćemo već idući tjedan razgovarati o Zakonu o radu. O dokumentu oko kojega se manje ili više diže potrebna ili nepotrebna prašina, ali koji u svakom slučaju jest ključni zakon zakon kada je riječ o reguliranju tržišta rada i radnih odnosa. Dovodimo u jednu šizoidnu situaciju budućeg ministra koji dolazi iz miljea u kojem su interesi vrlo jasno artikulirani. Ti interesi su jasno iskazani i ti interesi su interesi jače, a ne slabije strane u tim pregovorima. Ja ovime ne želim a priori a priori dovesti u pitanje ni čestitost ni želju gospodina Popijača da svoj posao odradi pošteno i dobro, ali njegova objektivna pozicija ga naprosto diskvalificira za obavljanje ovoga posla u ovome trenutku. Ono što je još veći problem jest činjenica da mi imamo Ministarstvo gospodarstva u kojemu je rad tek pridodat i po tome smo doista jedna od rijetkih zemalja u svijetu koja ne prepoznaje da rad nije samo proizvodni faktor, faktor proizvodnje nego je rad kompleksan društveni odnos i taj kompleksan društveni odnos zahtijeva pozornost i pažnju cijeloga društva koje se smatra ozbiljnim društvom. A mi smo rad stavili u jedno ministarstvo kao priljepak, kao nešto što je sporedno, nešto što je manje važno, a nešto što toliko tangira ako hoćete svakodnevne živote ljudi pa i čitavoga društva ili čitave zajednice. Zato prvi korak koji ste trebali učiniti je trebao biti da se rad izdvoji iz toga ministarstva i da napokon rad koji se obično u europskim zemljama veže uz socijalnu politiku i socijalne poslove, da se izdvoji iz takvog jednog korpusa onda bi se o kompetencijama ministra gospodarstva i ministra rada moglo razgovarati na sasvim drugačiji način. U ovom slučaju to nije dobra poruka koja se šalje. Radnici kao slabija strana će s pravom iskazivati nepovjerenje čak i dobrim prijedlozima koji će ići od ministra Popijača u pravcu reguliranja radnih odnosa. On će se sam naći u nepovoljnijoj poziciji nego što bi se trebao naći ministar rada koji bi donesao možda istovjetna rješenja upravo zbog situacije da dolazi iz poduzetničkoga miljea. Isto to, isti ti argumenti, nešto modificirani se odnose na potpredsjednika Vlade Milinovića. Gospodin Milinović obnaša dužnost ja već ne znam koliko vremena, ministra zdravstva i socijalne skrbi. Ja sam ga danas slušao na aktualnom satu. Desetak puta se predstavljao i govorio "Ja kao ministar zdravstva", čak ni on sam sebe ne doživljava kao ministra socijalnih poslova u ovoj zemlji. Nikada se nije desilo da se ijedan jedini zakon iz područja socijalne politike da ga brani ministar Milinović. Nisam pročitao nikada niti jedan tekst, niti jedan intervju u kojem bi on bilo što rekao što bi imalo veze sa socijalnom politikom. I sada ministru kojemu je očigledno u tome nazivu Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi ovo socijalne skrbi silno opterećenje, silan teret i nešto što ne zna što bi s tim napravio, sada postaje prvi čovjek u Hrvatskoj državi zadužen upravo za to područje kojega kojega zapravo ne interesira. Dakle, on nije sada izabran prvi puta pa da mi sada ne znamo i eto pustimo čovjeka da radi. Gospodin Milinović je dokazao da ga to ne zanima. On je dokazao da o tome ne želi govoriti, na tome ne želi raditi, a dokaz tome su sve zaustavljene reforme u zadnjih 6 godina u kojima je jednim dijelom dakako i on kao ministar zaslužio svoju odgovornost. Zato to nisu prihvatljiva rješenja. Ja vas molim, prije svega gospođu premijer, koju očigledno i ne interesira previše što se ovdje govori, jer se po navadi većinom ruku izglasavaju prijedlozi, da se razmisli o argumentima koje sam ovdje iznio i da se u tijeku očekivane buduće reorganizacije državne uprave budete li imali prigode to uopće i napraviti, svakako vodi računa o tome da Hrvatska kao normalna država mora imati Ministarstvo rada i socijalnih poslova, jer je to i europska praksa, to je praksa i Hrvatske kao zemlje, to je dio naše političke ako hoćete tradicije i to je nasušna potreba s obzirom na svu silinu problema kojima se hrvatsko društvo kada je riječ o ovim poslovima susreće. Stoga, naravno ne možemo prihvatiti i ja osobno ne mogu prihvatiti predložene kandidate za ove funkcije. U ime kluba HDSSB-a zaključno 5 minuta gospodin Ivan Drmić. Izvolite. Poštovane kolege i kolegice nisam mislio da ću se javljati za završnih 5 minuta, međutim slušajući vaše ispravke netočnih navoda, ja mislim da je potrebno da pojasnim nekakve stvari. Prvo bih rekao nekoliko riječi o vanjskom dugu, jer sam rekao u svom izlaganju da je ministar Šuker jedan od najodgovornijih ljudi za tako visok vanjski dug. Do 2000. godine znači u vrijeme kada se ova država stvarala, kada se moralo plaćati oružje na crnom tržištu po višestrukim cijenama, kada je država bila u ratu, kada je trebalo skrbiti o mnogim prognanicima i izbjeglicama iz BiH država se zadužila 10 milijardi eura. 2000. godine dolazi pokojni Ivica Račan na vlast i zadužuje za dodatnih 9 milijardi eura. S tim da moramo ovdje napomenuti da je riješio problem nelikvidnosti u državi. Veći dio toga duga je otišao na plaćanje državnih dugova iz '90.-ih godina. 2003. godine zajedno smo i ja skupa s vama hodali u kampanji HDZ-a, dijelili jamstvenu karticu na kojoj je jedna od bitnijih stavki bila, smanjit ćemo vanjski dug, smanjit ćemo zaduženost države. Ja sam nakon toga otišao vi ste ga dobro uspjeli smanjiti, tako da danas iznosi 43 milijarde eura. Isto tako prodajete da tako kažem muda pod bubrege, smanjujete vanjski dug na način da se država više ne zadužuje u inozemstvu, već tamo šaljete domaće banke da se zadužuju u svojim centralama, donose te strane kredite u svoje proračune da bi prosljeđivale kredite državi. To se ne računa kao vanjski dug države, iako je to očito da je to samo šminkanje i uljepšavanje statistike. Kada bi realna stavka bila, taj dug bi bio i veći od 43 milijarde eura. Što se tiče nelikvidnosti, pa nisu ta gospodarstva, mala poduzeća koja ne isplaćuju plaće svojim radnicima, koja su blokirani od strane države, nisu oni pokretači nelikvidnosti. Pokretači nelikvidnosti su na prvom mjestu država, HEP, INA, Hrvatske ceste, Hrvatske autoceste i to je sve rezultat lošeg gospodarenja hrvatskim novce, državnim novcem i hrvatskim proračunom. Trošite više nego što realno možete. U isto vrijeme dok blokirate te tvrtke da moraju plaćati te poreze, državne tvrtke i država ne plaćaju svoje račune. Bilo bi zanimljivo ne izlaziti sa tom statistikom, ali sigurno da je taj dug toliki od strane države prema vlastitom gospodarstvu da bi nas mnoge zabolila glava da vidimo tko je to. Kada država bude riješila taj problem, vjerojatno će se tek onda poboljšati gospodarska situacija u zemlji. Što se tiče kolege i njegovog upozorenja meni da pozivam na kriminal, prijetim institucijama države, očito je da sam sad ja na redu i dosta mi je više vašeg naslađivanja sa presudom Branimiru Glavašu koju ste vi potencirali, koju ste vi inscenirali i koristite sudstvo i državne institucije u stranačke potrebe. Ja vas se ne bojim, možete mi napraviti isto ono što ste napravili Branimiru Glavašu. Bio je Šišljagić, bio je Glavaš, sada sam ja, poslije mene dolazi sljedeći i taj vam isto neće šutjeti. Tako da vam je džabe sve to što koristite državne institucije u stranačke svrhe. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, gospodin Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Drmić je kazao da je 2000. godine bruto inozemni dug iznosio 10 milijardi eura. vrlo bitan ekonomski podatak za Republiku Hrvatsku, moram ispraviti ovaj netočan navod. Tadašnji bruto dug Republike Hrvatske iznosio 12 milijardi 263 milijuna i 600 tisuća eura, a ne 10 milijardi. Hvala lijepo.

predsjedniče. Meni već svijetli crveno. Šalim se malo. Hvala vam lijepo. Evo gospođe zastupnice i gospodo zastupnici, zahvaljujem na raspravi. Bila je malo žešća nego je uobičajeno, ali to je naravno pravo Parlamenta da raspravlja kako želi i kako hoće. Ja vas molim još jedanput da date potporu predloženom ministru i potpredsjednicima hrvatske Vlade. Samo ću kratko evo odgovoriti budući da je to uputio kao pitanje gospodin Lesar, gospodin zastupnik Lesar kao zahtjev za odobrenjem predsjednici Vlade i predsjedniku Sabora, ja sada govorim u svoje ime, da se gospodin Popijač obrati i da vam odgovori na tri pitanja i da ćete onda odlučiti kako ćete glasovati. Nažalost, gospodine zastupniče ne mogu vam odobriti to jer gospodin Popijač još nije ministar u Vladi Republike Hrvatske, nije niti zastupnik pa onda prema tome nije ovlašten govoriti pred ovim Visokim domom. To je u skladu sa Poslovnikom rada Hrvatskoga sabora, tako da ćete se morati odlučiti i bez da vam se gospodin Popijač obrati a nadam se da će se već slijedeći tjedan obratiti kao ministar u Hrvatskom saboru. Dakle, rado bih to odobrila ali ne mogu. Imate još malo vremena, odlučite se za mislim da će to biti dobra odluka. Što se tiče samo nekih opservacija koje je iznio i gospodin zastupnik Linić oko prijedloga da gospodin Popijač bude ministar gospodarstva i jedne konstatacije da sam trebala zatražiti odobrenje ili suglasje sindikata jer da je problematično što gospodin Popijač dolazi iz Hrvatske udruge poslodavaca, mislim da ne. Dakle, niti o jednom ministru u hrvatskoj Vladi niti jedan predsjednik Vlade do sada nije imao naprosto niti, imao je potrebu razgovarati ali nije imao nikakvu zakonsku obvezu tražiti odobrenje Ali ja vjerujem da će upravo sindikalne središnjice itekako u daljnjem radu podržavati ministra gospodarstva jer će vrlo brzo a vjerujem od slijedećega tjedna kad počnemo rasprave i razgovore o pomoći evo tekstilnoj industriji, drvnoj industriji i ostalima itekako se uvjeriti u kratkom vremenu da je gospodin Popijač uistinu prava osoba koja može započeti ovaj težak, iznimno težak i odgovoran posao i dakako na zadovoljstvo svih vas i građanki i građana Republike Hrvatske ga i završiti. Dakako još jedanput predlažem i da za potpredsjednike odaberete gospodina Šukera, gospodina Milinovića i ja vjerujem da ćemo i njih trojica zajedno sa mnom i ostalim članovima i članicama Vlade opravdati vaše povjerenje. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu.